Sada bismo prešli na 1. točku današnjeg dnevnog reda a to je: - Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, prvo čitanje, P.Z.E.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 li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike poštovani Ivo Milatić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Pred vama je Nacrt prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Važećim zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata uređuje se između ostalog i pitanje sigurnosti opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata putem obveznih zaliha nafte i naftnih derivata sukladno Direktivi 2009/19 2009/19 EZ Europskog parlamenta i vijeća od 14. rujna 2009. godine o obvezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte ili naftnih derivata. EU donijela je novu provedbenu Direktivu Komisije EU 2018/1581 od 19. listopada 2018. godine o izmjeni navedene Direktive Vijeća u pogledu metoda izračunavanja obveza držanja zaliha. U skladu sa navedenim izmjenama zakonodavstva EU ovim zakonom rješava se problem usklađivanja definicija zaliha nafte i naftnih derivata kao i na neadekvatnost rokova za formiranje i čuvanje obveznih zaliha na način da se formiraju sada godišnje odluke umjesto 1. travnja 1. srpnja. Nadalje, ovim zakonom ublažavaju se ograničenja u vezi s mogućnošću čuvanja obveznih zaliha izvan državnog područja zemlje članice te bi se trebao pojednostaviti i ubrzati proces zadovoljavanja posebnih uvjeta te olakšati provedba obveze čuvanja obveznih zaliha. Također, budući da se proširenjem područja obavljanja kontrole, kvalitete i količine nafte i naftnih derivata kako ga definira Hrvatska gospodarska komora obuhvaća cijelo tržište nafte i naftnih derivata ovim zakonom propisuje se kako kontrolu kvalitete i količine nafte i naftnih derivata mogu obaviti isključivo pravne osobe akreditirane od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevu norme HRN EN ISO 17000020 A vrste koja su neovisna inspekcijska tijela i imaju ravnopravan položaj na međunarodnom tržištu roba i usluga. Zaključno ovim zakonom usklađuje se odredba o inspekcijskom nadzoru s Zakonom o Državnom inspektoratu te se uređuju prekršajne odredbe. Hvala na pažnji. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je poštovane … Dobro, kasnije ste ali nema problema. Poštovana zastupnica Mrak-Taritaš je prva digla. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče. Ovom izmjenom i dopunom zakona se unosi jedna novina a to je da se obvezne zalihe nafte nađe zemlje mogu skladištiti na teritoriju neke druge zemlje odnosno da neke druge države mogu na državnom području RH skladištiti svoje svoje obvezne zalihe nafte. Mene zanima, dakle ta odredba je novina, koji su bili razlozi, dakle da li postoji ideja i da li već postoje i nekakve naznake da ćemo mi svoje obvezne zalihe nafte skladištiti negdje drugdje odnosno možda postoje neki zahtjevi nekih drugih država koji to žele raditi na teritoriju RH. I zanima me da li druge članice EU imaju jednako tako takve odredbe jer je malo neobično da obvezne zalihe nafte jedna zemlja skladišti na području druge zemlje. Hvala lijepo. Hvala. Izvolite poštovani državni tajniče. obveze zalihe mogu držati u drugoj zemlji članici. Samo što smo do sada morali potpisivati međudržavne ugovore. Znači kao što je poznato i RH je imala dva međudržavna ugovora jednog sa Njemačkom, drugom sa Mađarskom i od samog osnivanja bivše agencije HANDA-e do danas jedna količina derivata se čuva u Republici Njemačkoj. Znači nije nikakva novina u smislu da li je moguće čuvati u drugoj zemlji nego ovim zakonom i direktivama EU pojednostavila se ta procedura da ne treba raditi međudržavne ugovore, znači da slobodno druge države članice kod nas mogu

HS-a. Uvaženi državni tajniče, moje pitanje zapravo je bilo, sad ste ga odgovorili, s koliko zemalja smo imali međudržavni ugovor, kažete sa Mađarskom i Njemačkom. Ali, eto, onda me zanima, vezano da tih međudržavnih ugovora neće biti više na koji način se tržište određuje cijene skladištenja u međunarodnim krugovima? Vidjeli smo tamo iz nalaza revizije iz 2015. godine da je cijena recimo, skladištenja u Njemačkoj bilo 1,9 eura po metru kubnom, dok u isto vrijeme i JANAF je naplaćivao 5 eura po metru kubnom. Dobro, sad, to je druga priča, o njoj ćemo možda i kasnije malo. Ali, na koji način, je li doista tržište određuje te cijene na međunarodnom prostoru i kako ti mehanizmi, jer vidimo prema ovom izvještaju i revizije da se u pravilu javlja jedan ponuđač, kad se govori o tome. Drugim riječima, procedura će se pojednostaviti, ali hoće li to značiti pojeftinjenje skladištenja plina za RH? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. Već ste i odgovorili u svome pitanju. Tržište određuje cijenu zakupnine, odnosno skladišnine. Svaka skladišnina se utvrđuje javnim natječajem, znači jednostavno dobijemo na javnom natječaju ono što je jedino moguće tržišno dobiti. Cijena skladišnine ovisi i o starosti kapaciteta i o ekološkoj i o svakoj drugoj sigurnosti istih tih kapaciteta. Znači vi, točno je, postoje neki kapaciteti koji se nude jako jeftino, ali mi nismo baš toliko hrabri da pod svaku cijenu tim kapacitetima držimo naše derivate. Naša je intencija, kao ministarstvo i agencije da se derivati drže što je moguće modernijim i sigurnijim skladišnim kapacitetima i tu ne skrivamo zadovoljstvo da se u Hrvatskoj, posebno u JANAF-u stvorio već dovoljan broj kubika takvih kapaciteta i nadamo se da će tako biti ubuduće, da ćemo u Hrvatskoj imati kvalitetne skladišne kapacitete, a cijena .../Upadica: Hvala./... će jasno odrediti tržište. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Lovrinovića, G. potpredsjedniče. Ova vaša izjava je novina u prijedlogu zakona da se strateške rezerve mogu držati u inozemstvu i to bez ikakvog ugovora je naprosto skandalozno. Pa vi da u banci ostavite neku svoju sliku tamo deponirate, morate napisat sa bankom ugovor i zamislite sutra da se počnu odvijati neke međunarodne okolnosti, ugroze RH, ne onaj ne onaj tamo tko drži rezerve nafte, on nema nikakvih obveza prema nama, ne trebamo potpisivati ugovore sa tom državom, prema tome, ovo je još jedan dodatni razlog razbijanja suvereniteta, stabilnosti RH i potpuno je jasno da pristajete na sve što netko drugi kaže. To je jednostavno jedan nered koji se dodatno stvara, jedna dodatna nesigurnost za RH i kako uopće možemo biti sigurni koliko negdje imamo zaliha i tko je to provjerio? U tome je problem. Uvaženi saborski zastupniče Lovrinović. Apsolutno niste u pravu kad to tako paušalno govorite i nikako ne mogu podržati takvo paušalno, takav paušalan konstataciju, da mi to nešto negdje držimo i ništa ne znamo. Nije točno. Znači, ovaj zakon i procedure i direktive EU su jasne. Ako netko iz neke tuđe zemlje, druge zemlje članice donese obvezne zalihe u Hrvatskoj, ta zemlja članica ima garanciju da li su joj te zalihe tu jer će Agencija za ugljikovodike ove države članice garantirati i u svom kontrolom javljati toj državi da su te zalihe tu. Isto tako, BAFA, njemačka BAFA znači agencija koja je ampari naše Agencije za ugljikovodike, nama uredno javlja u mjesečnim kontrolama i dokumentaciji da li je to tamo. Znači nije točno, EU je uređena zemlja i kako bi to bilo da se to tako može stavljati samo nije potrebno međudržavni ugovor obzirom da smo članice EU. .../Upadica: Hvala. Sad ćemo ovaj… Molim vas, gotova je diskusija o tome. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Damir Felak, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. u HS-u. Prije svega, svima dobro jutro, koji smo danas došli na ovu prvu točku dnevnog reda. ovog zakona, donošenjem ovog zakona uskladit će se nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU te će se omogućiti lakša provedba obveza čuvanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, kao i bolja kontrola kvalitete i količina nafte i naftnih derivata koji se pojavljuju na državnom području RH. 4 su osnovne novine u ovom zakonu. Ovim izmjenama i dopunama zakona, znači, prvo je to da se produžuju ovi rokovi u kojima treba agencija za, odrediti se zalihe za tekuću godinu koja određuje Agencija za ugljikovodike. Znači, sad, 31. ožujka to se pomiče na 30.6., a sa i rok od 1. travnja se pomiče na 1. srpanj. U obrazloženju je jasno navedeno da je to zbog kašnjenja podataka iz Zavoda za statistiku, pa da se onda ne bi stalno kršilo te odredbe, pomiču se i ti rokovi, ali u suštini se ništa bitno ne mijenja. Druga izmjena je da se pojednostavljuje mogućnost čuvanja zaliha u drugim državama, znači, ne bi se više trebalo potpisivati međudržavne ugovore, kako što je to bilo do sada, nego bi se sukladno čl. 6. zakona to odredilo da o tome, citirat ću članak, obvezne zalihe nafte i naftnih derivata RH mogu se čuvati na državnom području druge države sukladno nacionalnom zakonodavstvu te države, isto tako obveze zaliha drugih država mogu se čuvati na državnom području RH na temelju prethodnog odobrenja ministarstva. Ministarstvo je dužno prije davanja odobrenja zatražiti mišljenje agencije. Isto tako, treća novina je da se određuje da kvalitetu i količinu naftnih derivata koji se stavljaju na tržište i skladište u skladištima, kontrolira pravna osoba akreditirana prema zahtjevu norme HRN NS ISO/IEC 17020 A-vrste, znači, to je do sad bilo važećim zakonom propušteno izrijekom utvrditi, sada se određuje točno tko može određivati kvalitetu tekućih naftnih goriva i normama koje propisuju način mjerenja i način obračun količine robe. I četvrta novina je ovim zakonom se usklađuje odredba o inspekcijskom nadzoru sa Zakonom o državnom inspektoratom. Ono što je rečeno ovdje i što se počelo problematizirati zašto čuvamo određene količine nafte i naftnih derivata u drugim zemljama, čuli smo već da je to i do sada bilo moguće međudržavnim ugovorom, sada se to pojednostavljuje, ja ne vidim stvarno nikakav problem u tome jer mi smo, kao što smo čuli i do sad, čuvali i određenu i čuvamo i sada određenu količinu zaliha u Njemačkoj, ne vidim nikakvu problematiku u tome, ali se isto tako nadam da ćemo što skorije izgraditi odnosno pripremiti odgovarajuća skladišta odnosno odgovarajuće uvjete da možemo čuvati zalihe nafte i naftnih derivata u RH, ali mislim da nema nikakve problematike u tome što se oni trenutno čuvaju i u drugim zemljama upravo onako kao što je rekao i državni tajnik, zemljama koje poštuju sve međunarodne norme i odredbe, u konačnici pitali pitali ste prof. Lovrinoviću zašto netko ne čuva, dal bi mi čuvali zlato u tuđoj zemlji? Pa koliko ja znam Hrvati masovno štede i u drugim zemljama, tako da ne vidim problem i u tome da mi u jednoj uređenoj zemlji, a pretpostavljam da su sve zemlje EU, zadovoljavaju visoke kriterije, da mi ako je to potrebno i nemamo dovoljno svojih kapaciteta čuvamo dio svojih zaliha i u drugim državama, ja znadem da je to tema koja se uvijek može isproblematizirati, ali ponavljam, to se i do sada radilo i radi se i trenutno. Isto tako, vjerojatno ako ćemo imat dovoljno kapaciteta i ako ćemo biti konkurentni na tržištu, vjerojatno će netko i kod nas jednog dana čuvati možda dio svojih zaliha jer će mu to biti jeftinije i pogodnije. Klub HDZ-a će podržati ove izmjene i dopune zakona. Hvala lijepa.

umjesto da govori o temi, prema tome, on se mogao javiti za moju diskusiju koju sam prijavio, pa postavit pitanje, on polemizira sa mnom, razumijete, ja znam da HDZ propada, pa sad žele se sa svakim ovdje razračunavat u HS,

Idemo na slijedeći klub zastupnika, to je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani zastupnik Tomislav Panenić će govoriti u ime kluba, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, naravno da pitanje obveznih zaliha nafte je jedno od strateških pitanja kojima svaka država pokušava nadomjestiti stanje koje može biti uslijed bilo kojih događanja, pa vidjeli smo da je i pitanje zaliha plina kad je došlo do poteškoća u opskrbi bilo je za nas krucijalno i tu smo imali kvalitetan dobar odgovor, podzemno skladište plina …/Govornik se krizu koju je tada imalo. Ne, nitko sigurno neće polemizirati ovdje da li nama to treba ili ne treba. Ono što je jako bitno, osim ovih zaliha koje mogu biti materijalne, znači, baš da je u obliku samih derivata ili nafte ili mogu biti isto tako materijalne u obliku, nematerijalne u ne može osigurati stalnu sigurnost. Za stalnu sigurnost imamo preduvjete, prirodne preduvjete, a to je potencijal koji je još neki i istražen, koji se, gdje se nafta crpi na području RH. Imamo isto tako i onaj potencijal koji je još neistražen, vidimo da interes za to postoji i to je bogatstvo s kojim mi raspolažemo i s kojim možemo odgovorit na bilo koju krizu, ali da bi taj potencijal koji postoji nadoknadio možda i eventualne probleme sa opskrbom iz ovih zaliha, što treba postojati? Treba postojati rafinerijska prerada, rafinerijska prerada koja može odgovoriti na sve izazove, a u tome dijelu, bojim se da ova Vlada koja sada bi trebala zastupati hrvatske interese, nije sigurno na tome tragu, nego pogoduje MOL-u u njihovoj namjeri da rafinerijske kapacitete, prvenstveno evo vidimo u Sisku, ali ja sam uvjeren da će se to dogoditi i sa Rijekom, trajno zatvori. U tom slučaju mi stvarno ovisimo samo o nafti, o naftnim prerađevinama koje dolaze iz drugih zemalja, pa da li smo mi negdje osigurali obvezne zalihe vani će biti tako nebitno jel ćemo mi i onako morati nabavljati sve iz inozemstva. Naša sirova nafta možemo je gledati jedino što ćemo moći u budućem vremenu poslati na preradu u neku inozemnu rafineriju i nadati se da bi u slučaju formiranja, događanja zapravo određenih nepogodnosti mogli iz nje proizvesti proizvode koji nam trebaju, naftne prerađevine. Da li će to tada biti interes nekih drugih zemalja, da li će one reći da naši rafinerijski kapaciteti su vama na raspolaganju, preradite vašu naftu ili će reći, ne, ne, ne, mi imamo vlasništvo nad vašom naftnom kompanijom, ta naftna kompanija crpi, također imamo ugovore sa JANAF-om koji ne mogu se promijeniti vidjeli smo kad je MOST nezavisnih lista podnio zahtjev da se smanji udio sumpora u sirovoj nafti koja se transportira prvenstveno onaj dio koji se transportira prema Bosanskom Brodu rečeno je da su to tako čvrsti međunarodni ugovori koji bi nanijeli izrazitu štetu hrvatskom gospodarstvu gdje bismo plaćali penale, da je to važnije ovoj Vladi nego što je zdravlje ljudi koji žive u okruženju Bosanskog Broda odnosno s naše strane Slavonskog Broda. Znači, nemojmo se poigravati sa međunarodnim ugovorima jer naše zdravlje nije toliko vrijedno, ako vidimo stanje u zdravstvu onda imamo još veći problem, ne možemo odgovoriti niti toj ugrozi koja je zdravstvena pa da kažemo evo sanirati ćemo posljedice događanja u Bosanskom Brodu. Čini mi se da smo mi, sve više postajemo tranzit često tu riječ spominjemo, tranzit preko zemlja, tranzitna zemlja preko koje može prolaziti sve što hoćemo, ali kad nama nešto treba to se ne događa. Preko nas prelaze sirovine koje netko drugi prerađuje, vidimo da prolaze i ljudi i migranti i neki drugi koji nemaju uopće namjere se zadržavati na našem području. Proći će ta nafta isto tako koja se neće kod nas prerađivati, a mi ćemo ovdje diskutirati o obveznim zalihama nafte i naftnih prerađevina i govoriti o tome što je nama strateško ili nije. Pa strateško je sve ono što možemo proizvesti u bilo bilo kojoj situaciji da smo kao država izolirani zbog bilo kojeg događanja. To nam se i događalo na početku Domovinskog rata, mislite da su trčali da nam svi pomognu il su svi odmaknuli se i rekli vi međusobno se razračunajte pa ćemo vidjeti kako će se razvijat stanje i u tom stanju kada su poginuli brojni hrvatski građani tek onda je međunarodna zajednica rekla, dobro treba pomoći tom hrvatskom narodu i krenula je pomoć, ali da smo očekivali od početka da nismo imali našu preradu nafte, da nismo imali naše kapacitete, mi bismo brzo završili Domovinski Domovinski rat i rekli bi nismo pali radi ne junaštva Hrvatskih branitelja, nego smo pali radi toga što smo ostali bez nafte, ostali smo bez svega one opskrbe, ostali smo bez mogućnosti da se obranimo. I tu je najveći problem. Ovo da li će se u Njemačkoj nalaziti nešto manje ili više nafte, da li će tamo biti većinom u materijalnom obliku ili u opcijskoj kupnji vjerujte mi da to koliko god da ovdje raspravljali je manje relevantno nego to da li mi možemo naše zalihe nafte aktivirati, da li ih možemo preraditi, da li možemo na osnovu njih osigurati opskrbu domaćeg tržišta i da imamo poziciju, kao što smo imali poziciju sa hrvatskim hrvatskim plinom, da možemo reći u našem okruženju smo uspjeli prevladali smo krizu, gospodarstvo nam je pretrpjelo minimalnu štetu, a neki drugi koji tako nisu razmišljali oni su zapravo imali nepovoljne gospodarske posljedice, a vidimo da iz ovih razmatranja nikad ne znajući kakvo stanje se može dogoditi. Nekad u svemu tome nisu samo gospodarske, nego isto tako mogu biti narušene i strateške pozicije, vojne pozicije RH o kojima RH o kojima moramo voditi računa. Ali ja ću još jednom kao što sam i državnom tajniku i na odboru napomenuo, iskazati svoje nezadovoljstvo radi toga što nisu vladajući uzeli u obzir mogućnost da ograničimo transport nafte našim sustavom, JANAF-ovim sustavom i da spriječimo mogućnost prerade takve nafte i ugroze zdravlja stanovništva u Slavonskom Brodu i okruženju. Tako nešto su učinili čak i u Republici Srbiji i oni su prema Pančevu ograničili da nafta može biti do maksimalno 1 udio, postotni udio sumpora, dok mi nismo to učinili. to učinili. I onda se pitamo zašto, što mi štitimo, da li mi štitimo naše interese, štitimo li strateške interese Rusije Rusije koje ima u rafineriji u Bosanskom Brodu gdje oni kontroliraju i gospodarstvo tamo i politički kontroliraju, da li mi trebamo onda ovdje govoriti o tome da ne želimo ruski utjecaj ako ga pomažemo u našem okruženju gdje je neminovno da će se prelijevati prema nama. koji utjecaj mi preferiramo, vidimo da uvijek govorimo o utjecajima koji su bolji za nas jel su to zapadni, neki zastupaju da su istočni, jedino kad trebamo govoriti o nacionalnim interesima gdje ne treba nam strani utjecaj, gdje trebamo isključivo mi voditi računa o sebi, o svojim strateškim ciljevima, ciljevima naše, našega stanovništva onda na brzinu ta nafta postane samo izvorište kod nas i postanemo krajnji potrošač, a sve ono na čemu se ostvaruje i gospodarski prihodi, profiti, na preradi, na kapacitetima to smo proglasili neisplativima. Radi toga što je MOL rekao, njima se ne isplati i ja njima vjerujem, ja vjerujem MOL-u da se njima ne isplati. MOL nije tako velika kampanja, oni ne trebaju 4 rafinerije, njima su dovoljne dvije, jedna u Mađarskoj, jedna u Slovačkoj, modernizirane a mi naše kapacitete niti smo ih natjerali da moderniziraju, nisu ispoštivali taj dio ugovora niti smo ih spriječili da utječu na političke strukture koje će onda jednog dana reći, da, ekonomski je neisplativo, da, danas je možda to ekonomski neisplativo da je poduzeto investiranje prije više od 10 godina, danas bi bilo isplativo, isplative su modernizirane rafinerije koje mogu po ekonomski najpovoljnijim uvjetima proizvoditi naftne derivate. Zastarjele rafinerije ne mogu biti isplative. Ali vidimo da mi podržavamo i ekonomski neisplative i u susjedstvu i ugrožavamo još i zdravlje građana. A oko formiranja samih zaliha govorimo o značajnim iznosima gdje evo i poznavajući situaciju kao nekadašnji resorni ministar znam da zanavljanje zaliha je zahtjevno, da ne uspijevamo odgovoriti tim zahtjevima, da treba ulagati jako puno u zalihe nafte da bi one mogle biti uporabljive, nafta ne može vječno stajati u istom obliku, treba je, i naftne prerađevine, treba sa vremena na vrijeme kupiti nove količine, prodati stare količine. Na tome se nešto i gubi, možda se nekad i špekulantski i dobije ali ono što je zabrinjavajuće a to smo imali u 2015. godini da državna revizija doslovno razvali Agenciju za naftu, naftne derivate, HANDA-u, gdje su im iskazali nepovoljno mišljenje. Agencija je dobila nepovoljno mišljenje jer uočeno je niz propusta, vrlo su to, stručno, zahtjevno, stručna i zahtjevna obrazloženja. Isto tako i činjenice koje su iznijeli iz HANDA-e ali ono što stoji a to je da i dalje je bilo nepoštivanja brojnih zakonskih odredbi. Kako ćemo mi formirati naše strateške zalihe, kako ćemo biti sigurni da je to što je u nekim tankovima tamo, kao ćemo biti sigurni da opcijske kupnje su validne ako imamo ljude koji postupaju na način da krše hrvatske zakone a zapravo bi trebali biti uzdanica u štićenju bilo koje krizne situacije u RH. I to I to je ono što zabrinjava, nažalost, kao i svagdje u Hrvatskoj kada se vrti negdje puno novca, pogotovo novca u područjima u kojima jako malo ljudi poznaje tematiku, onda se pojave i interesi mešetara koji na brzinu iskoriste zalihe, ne samo nafte, vidjeli smo da se tu radi i o drugim robnim zalihama, bilo je manipulacija sa ne znam pšenicom ili drugim poljoprivrednim proizvodima. U Đakovštini je nestalo, netko je jednostavno to popalio kako bismo kolokvijalno rekli, nema toga. I ovim putem bi isto tako trebalo još učinkovitije nadgledati da li su te sve zalihe nafte upravo tamo gdje stoje da bi trebale biti, kako je njihovo kretanje, da li netko na nama na hrvatskim građanima koji putem državnog proračuna ulažu u zanavljanje i skladištenje ostvaruje dodatne zarade. Jer na tome se vrlo lako može tko je sposoban mešetariti pa malo prodaš, malo kupiš. Bitno je da u jednom trenutku kada se dogovorno utvrdi da će biti kontrola ta nafta je tamo a u međuvremenu se događa ono što je i uobičajena praksa pogotovo u državama kao što je naša gdje je slaba kontrola, gdje su slabe političke strukture da se sa zalihama upravlja na način da pojedinci ili određene skupine njima zarađuju osobne profite. I to je velika opasnost i to je velika ugroza. I tu možemo raspravljati o tome. I ja bih nekad, vjerujte mi bio sretniji da možda te naše naftne zalihe su u Njemačkoj jer čini mi se da jedna Njemačka je bolji garant nego što mi sami možemo biti u našoj državi. Ali da ne bismo mi raspravljali o tome kontrola, kontrola i samo kontrola a isto tako i biti spreman da naše zalihe ne budu samo materijalne, opcijske nego da budu i stvarni kapaciteti koji mogu stvoriti naftne prerađevine u svakom trenutku pogotovo u onim trenucima kada nastupi kriza, nećemo moći računati da ćemo dobiti iz bilo kojeg drugog izvora. Imali smo sada krizu na Bliskom Istoku, Arapskim zemljama širom, cijene nafte su bile podivljale, isto tako se može dogoditi da dođe do smanjenja isporuka. U jednom trenutku nešto što si zakupio više ne postoji a nešto što bi trebao kupiti ne možeš, nisi ni u prvom redu niti je moguće po nekim povoljnim uvjetima i tada je kriza, tada treba moći prevladati probleme koje imamo. I zato državni tajniče

Uvažene dame i gospodo i danas, odnosno ni danas nije razriješena situacija oko legitimiteta odluka koje ovaj Sabor donosi pa samim time ni ovog pitanja s naftnim derivatima. Svi znate da je većina u ovom Saboru trgovačka većina, da je skupljena ucjenama i političkom trgovinom i da ljudi koji su glasali protiv jedne politike na kraju ti za koje su glasali su se okrenuli za tu istu politiku protiv koje su birači glasali u Saboru. Birači su takvo postupanje kaznili na izborima i vidjeli smo svi da je HDZ prepolovio svoju podršku među građanima i da je došlo do toga da su zapravo doživjeli fijasko. Za to je najviše odgovoran predsjednik HDZ-a koji je uspio rastjerati i narod iz države i sada rastjeruje i birače od vlastite stranke. Nažalost i država i njegova stranka taoci su iste osobe. Ta osoba je prisiljavala zastupnike vladajuće većine, HDZ-a da glasuju protiv svoje savjesti i po ideološkim pitanjima i po pitanju poreza na nekretnine i po pitanju rada do 67. godine. .../Upadica: Kolega Pernar, mi govorimo o Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata, samo da vas podsjetim, ako ste slučajno zaboravili./... Hvala vam. Zastupnici HDZ-a s kojima sam razgovarao, a to su manje-više svi, svi su bili protiv poreza na nekretnine, protiv toga da se radi do 67. godine i protiv su bili prisile nad njihovom savjesti je totalitarna osoba, Andrej Plenković doživjela poraz na izborima. Likvidiranjem Darka Milinovića koji je donosio HDZ-u čak 50% glasova u Lici i forsiranjem novih izbora prijevremenih lokalnih, također je HDZ doživio jedan politički slom gdje se podrška također prepolovila. To sve govorim zato jer ako je jasno da HDZ više ne uživa podršku, jedva petine biračkog tijela, a svi njegovi koalicijski partneri zajedno imaju manje od 5%, a neki ni 0,5%, mora se postaviti pitanje da li je ova saborska većina kompetentna da donosi odluke, među ostalim i ovom zakonu. Ja znam da vi morate štititi njega,

pa ćete shvatiti kako možete djelovati u Saboru, apsolutno legalno, legitimno i govoriti što god hoćete. Ali ne možete, kad govorimo o tržištu nafte i naftnih derivata pričati o putovima na svemir, npr. To ne možete i pročitajte konačno taj Poslovnik jedanput. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi predsjedavajući, jučer je predsjednik Sabora, vama nadređeni Jandroković rekao da nije zabranjeno šutjeti, ja ću svojom šutnjom reći sve što mislim o ovom zakonu i o načinu na koji je u HS zapravo zapravo suspendirana demokracija i uvedeno je jednoumlje briselskog tipa.

nadam se da nakon što ste mi zabranili govoriti da neće uskoro doći i zabrana šutnje u Hrvatskom saboru. Hvala. Hvala lijepa. Očito niste imali o čemu govoriti pa niste govorili pa idemo na slijedeći Klub zastupnika a taj je GLAS-a i HSU-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Nakon ove vrlo zanimljive rasprave kojom je 11 minuta kolega Pernar šutio, ja bih se vratila na temu a to je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Ove izmjene i dopuna se nekako može strukturirati u tri grupe odnosno tri teme. Jedna stvar je usklađenje sa direktivama EU-a i dobro je da se na vrijeme usklađujemo i da to odradimo kako treba. Druga tema koja se otvara je ponovno još ovdje imamo, tko će raditi inspekcijski nadzor pa očito taj prijenos iz pojedinih ministarstava u inspekciju i izmjene zakona će kapati i kapaju još kap po kap dok pojedino ministarstvo vidi koje propise ima kojima to treba definirati. I treća tema je zapravo kroz raspravu koja je bila i koju smo postavili kao replika na uvodno izlaganje a to je zalihe nafte odnosno energetska stabilnost RH. Kad raspravljate o nafti i naftnim derivatima, ne može se ne raspravljati u kontekstu ne spominjati ono što je zaista svakodnevica i ne treba biti jako mudar da svi zajedno ne vidimo da je mjesec svibanj od 31 dana bilo otprilike 27 kišnih dana odnosno klimatske promjene koje su postale svakodnevica ali ja bih ovu svoju raspravu zapravo voljela skocentrirati i počet ću prvo od inspekcije pa zatim kroz energetsku stabilnost Hrvatske i završiti malo sa klimatskim promjenama i što su to rafinerije i koliko ih imamo i koliko ih nemamo i što s njima treba činiti. Prva i osnovna tema inspekcija, dakle s 1. travnjem je stvoren onaj veliki inspektorat. Ne samo da svi propisi odnosno svi zakoni koje je trebalo promijeniti da bi taj inspektorat mogao mogao funkcionirati očito nisu napravljeni bez obzira na Odboru za zakonodavstvo, svaki put kad bi došao pojedini resor, ja bih pitala recite mi je li je to zadnji kontigent vaših zakona, oni su rekli da ne što zapravo govori u prilog tome da vaši resori ne znaju u kojim svim zakonima je trebalo napraviti izmjene jer bi bilo puno korektnije da je tamo kako je s novom godinom bio i donesen zakon, donešene sve izmjene i dopune tog paket koji se treba promijeniti gdje inspektori iz ministarstva idu u taj veliki inspektorat. S tim što je ta tema da neki zakoni su primjenjivi ili nisu u odnosu na teren, možda i malo manje značajna ali ono što je značajnije da kad malo razgovarate sa kolegama koji rade posao, oni još uvijek sjede u ministarstvima u kojima su bili, oni formalno imaju rješenje da rade u inspektoratu ali tamo sjede, inspektorat još nije počeo funkcionirati na način da su se ljudi preselili a kamoli drugačije. Stoga sve ono što u tom velikom inspektoratu govorili kad je bila ovdje rasprava se pokazala istinom, ja bih radije da nije, uvijek bih radije da nije, uvijek bi radije da mi kao oporba upozoravamo a da iza toga rezultat bude nekakav drugačiji ali ćemo imati jedno tijelo koje će biti negdje oko 2000 zaposlenih i glavni državni inspektor će imati sigurno jedno 5, 6 koordinatora koji će koordinirati. Dakle, svaki put treba reći da to jednostavno ne možete tamo na isto mjesto staviti različite teme, nekako mi se uvijek čini da treba dati priliku ali ako u startu znamo da nešto nije dobro, o tome treba govorit. Druga tema je energetska neovisnost RH. Nema nijednog strateškog dokumenta koji govori o energetici bez obzira kojeg aspekta, o kojem kad imamo to, mi ne govorimo u prilog tome da Hrvatska treba biti energetski neovisna, tome jednostavno nije tako. To smo vidjeli i za vrijeme zadnjeg Domovinskog rata i to mogu reći vezano uz transport električne energije koliko je te energije išlo preko teritorija nekih drugih država i koje sva sredstva i napor trebali uložiti zapravo da samo prijenos energije onako kako treba. Ono što je u Hrvatskoj od infrastrukture napravljeno i dobro napravljeno, to je prijenos nafte. Dakle mi imamo naftovod, znate naftovod, kad je riječ o električnoj energiji, o žici, žica vam može ići malo lijevo, malo desno. Kad je riječ o naftovodima, naftovodi mogu ić točno tako kako idu i to je nekakva naša prednost. Zbog toga sam ja i pitala i državnog tajnika da li postoje interesi nekih drugih zemalja da svoje obvezne rezerve drži na teritoriju nape zemlje. Logično je da ako nemate kapacitet za vlastito da teško da možete nešto drugo ali možda je to nešto u što bi se isplatilo i valjalo ulagati, valjalo ulagati da pojačate kapacitete, da sve zalihe nafte imate na svom teritoriju i da onda nekim drugim zemljama ponudite da za njih čuvate i njihove zalihe nafte. Ali ono što je kad je riječ o energetskoj neovisnosti jedna od ključnih stvari, to je prerada nafte. Na teritoriju RH imali smo rafineriju u Sisku i rafineriju u Rijeci. Rafinerija u Sisku ne radi, ona više nikad neće ni radit bez obzira na sve situacije, sve aspekte, ona nikad neće radit. Zatvaranje te rafinerije je tražilo u odnosu na investitora slijedeće. Tražilo je da se taj i tražilo bi i jedna bi suvisla država, jedna suvisla Vlada nakon što zaista dođete do situacije da znate da to tamo više neće biti, da se cijeli prostor prenamijeni u nešto drugo, da bude nekakva druga djelatnost ali da se pritom i sanira taj prostor u smislu i sa aspekta zaštite okoliša jer zasigurno godine i godine proizvodnje koji su bili u nekim drugim uvjetima i pod nekim drugim kriterijima nego što je to danas su ostavili trajne posljedice. Recimo država Nizozemska, vi kada bilo što gradite i kada kopate, zemlju koju iskopate morate zbog uopće pesticida koji su korišteni ako je bilo i poljoprivredne namjene morate u smislu zaštite okoliša drugačije zbrinuti. Mi o tome ne vodimo računa i imati ćemo sigurno potencijalne prostore koji će sa aspekta zaštite okoliša biti neusporedivo opasni, odnosno ostaviti će određenu traumu u prostoru a onda naravno i za ljude koji žive oko toga. Rafinerija Rijeka, u nju se nije ulagalo. Nju će se morati zbog aspekta zaštite okoliša u jednom trenutku prestati sa proizvodnjom jer danas tamo koja je proizvodnja nije uopće uopće vezana uz zaštitu okoliša je pitanje kako. Oni dobivaju neke okolišne dozvole koje su na godinu, dvije i onda više neće biti niti gospodarski elementi nego će jednostavno ona biti potencijalna ekološka bomba. I to je nešto što je, znate kada nešto propustite teško to možete vratiti. Ono što je trebalo voditi računa, trebalo je voditi računa da se MOL prisiljava svim mogućim stvarima da modernizira, čak ako se je i odustalo od dviju rafinerija da imamo onda jednu koja bi sigurno prije bila s nekih drugih stvari Sisak nego Rijeka, ali da onda tu jednu koju imate da modernizirate, da u nju ulažete, da ulažete sa aspekta novih propisa jer su svi novi propisi stroži i sve novo što se radi je sigurno neusporedivo bolje od onog što imamo. imate kod susjeda rafineriju u Brodu i gdje znamo da Slavonski Brod stradava iako postoje i propisi o među, dakle prekograničnim utjecajima i sve ostalo, no oni koji žive u Slavonskom Brodu mogu sjediti tamo u zgodnim kafićima uz rijeku Savu i gledati preko puta brod koji zapravo bez ikakvih bez da imate mogućnost nadzora proizvodi naftu i rafinerija koja radi iz aspekta klimatskih promjena sigurno utječe na klimatske promjene. Zemlje koje su članice EU su sebi zadali u ovom programskom razdoblju koje ide 2020. odnosno 2027. borba protiv klimatskih promjena. A apsolutno ulaganje u sve ono što treba poboljšati situaciju jer bez obzira koliko se činite mali vi uvijek utječete na klimatske promjene a da su one činjenice, nema potrebe da se više bilo kome bilo što dokazuje. I umjesto da i s ovog aspekta zaista vodimo računa i utječemo i na MOL i na sve ostalo da tamo gdje proizvodi, neka proizvodi dalje ali neka to mijenja jer jednostavno u jednom u jednom trenutku će morati, mislim da to i namjerno čini, u jednom trenutku više neće moći dobiti okolišnu dozvolu i morati će prestati. Zaključno. Zalihe nafte su strateški interes zemlje, svaka zemlja ima svoje strateške interese da ima zalihe određenih, dakle određenih, dakle od hrane, preko nafte, preko nekih drugih stvari. Jedno je imati zalihe a drugo je imati proizvodnju. Ono kojim putem se ide, bojim se da će netko drugi ili mi sami za par godina u ovom Saboru govoriti i o Rafineriji Rijeka koje više neće biti. Ali ono što moramo voditi računa, moramo voditi računa kada govorimo o zaštiti okoliša da te prostore i ako nešto nema treba sanirati. Ali on što sam posve sigurna a to je da zalihe nafte trebate imati na svom teritoriju. Da možete imati i potencijal da to nudite i nekom drugom, ali ono što olako mi prihvaćamo da su nam zalihe nafte na nekakvom drugom teritoriju, u teritoriju neke druge zemlje apsolutno se treba nad tim zamisliti i voditi nekakve drugačije politike. Mi inače u GLAS-u apsolutno mislimo i tako i progovaramo da se Hrvatska može razvijati i jedino ruku pod ruku pod ruku paralelno sa ostalim zemljama članicama EU. Imamo apsolutno jasne proeuropske politike, zalažemo se da budemo aktivni igrač na tom igralištu koji se zove EU ali i jednako tako jasno mislimo i sigurni smo da ono što je riječ kada je riječ o energetskoj neovisnosti Hrvatska treba biti energetski neovisna iz jednostavno razloga što vam to daje komoditet, daje vam sigurnost i u tom smislu rezultat iza ovakvog jednog zakona bi trebalo biti, bez obzira što u njemu piše, da zaista se potrudimo i izgradimo i kapacitete kada je riječ o zalihama nafte na vlastitom teritoriju. Naravno ove izmjene zakona su usklađenje sa direktivom. Vezno uz inspekciju, bez obzira kada nađete i za 6 mjeseci neki zakon gdje se spominje da je neki inspektor u vašem ministarstvu doći ćete sa izmjenom i dopunom, pokriti ćete se po ušima jer ste to zaboravili ali morate morate napraviti. Ali kada je riječ o ovakvom zakonu zaista izaziva i nekako da se progovori i o nekim drugim stvarima a te druge stvari su strateško opredjeljenje vezane uz energetsku stabilnost i nešto čemu treba cijelo vrijeme progovarati a što smo mi u ovom Saboru zaboravili sa to vam je zaštita okoliša, odnosno vezano uz klimatske promjene iz jednostavnog razloga što se cijela Europa i cijeli svijet bori, mi se pravimo kao da to nema veze s nama. Ima. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Nezavisnih zastupnika u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite. **Žagar, Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Nastojati ću u kratkoj raspravi reći nekoliko stvari vezanih uz ove izmjene ovog zakona i odmah ću reći u startu mene osobno i kolege iz kluba ne brine što u ovom zakonu piše, već ono što ne piše. tu je cijeli problem i naravno ovaj zakonski prijedlog izmjena ćemo podržati jer nema razloga da se ne podrži. On naime, to su prethodnici rekli, a i sam državni tajnik u svom uvodu je rekao da se mijenjaju 3 bitne stvari jer je praktično kako je navedeno u obrazloženju nemoguće formirati obavezne zalihe za tekuću godinu u propisanim rokovima koji su prekratki, pa se produžuju za po 3 mjeseca, ne znam zašto za 3 mjeseca vjerojatno je i Direktiva to propisuje. Druga stvar je ukidanje obveze međudržavnih sporazuma, ja sam čitao u sporazumu s Njemačkom, državni tajnik je rekao da postoji sporazum sa Republikom Mađarskom, ako postoje jasni propisi na nivou EU oko obaveza obaveza vezano za one države na čijem području se skladišti, svoje energente onda nema potrebe za ovakvim sporazumima. Nadamo se da je to, a je to u uljuđenom svijetu riješeno. I treća stvar je vezana za Državni inspektorat, dakle da Državni inspektorat preuzima poslove inspekcije eto to je još u nizu zakona koji smo trebali izmijeniti da bi se, s obzirom na formiranje Državnog inspektorata i u tom smislu u budućnosti bi trebalo razmišljati, nevezano sad samo za ovaj zakon, kad Vlada RH odluči ustrojiti svoju upravu na način koji bi bio efikasniji da se s tim ne gnjavi sabor i čitava javnost, nego da to jednostavno rješava brže, ekspeditivnije. Vlada ima na to pravo da organizira ustroj kako ona misli da je najefikasniji na korist svih građana, a ne ovako da mi mijenjamo onda 100-tinjak zakona samo zbog toga što je, drugim riječima to bi se možda moglo riješiti Zakonom o ustroju, ustroju vlade ili ministarstva. Ono što je najvažnije kad govorimo o ovim zakonskim izmjenama i jučer smo imali priliku govoriti u Hrvatskom saboru, istina drugu temu o materiji, energiji i nešto malo novca, ali danas govorimo o materiji, energiji i nešto malo više novca. Naime, prema zakonima fizike niti materija, niti energija ne mogu nestati, mogu samo prelaziti iz jednog oblika u drugi to je Zakon očuvanja energije. Međutim, kad je novac u pitanju onda postoje jedni drugi zakoni. I novac može nastajati, a događa vam se da nastaje i onda kad ne bi trebao nastajati i to u džepovima onih u čijim džepovima ne bi trebao nastajati. Naime, u uvodnom, nakon uvodnog izlaganja pitao državnog tajnika, ono što bi trebalo određivati sve kad je u pitanju novac i novčani tokovi je tržište. Možda mi se čini kad bi stvari prepustili tržištu u mnogim segmentima da bi puno bolje bilo i puno bi više napredovali. Međutim, jasno je, svima je jasno da ne postoje, da se ne smiju sve stvari prepustiti tržištu, pa između ostalog evo i sigurna opskrba energentima, dakle to se ne može prepustiti samom tržištu. Nije to samo slučaj za RH koja je u ovim okvirima mala zemlja i unutar EU od 28 zemalja, to su zapravo sve zemlje u EU razmišljaju o tome. Evo samo nekakvi podaci, najveću proizvodnju primarne energije ima Francuska, ona sudjeluje u ukupnoj proizvodnji 28 zemalja EU sa 17,3%, Ujedinjena Kraljevina 15,8%, Njemačka 15,3%. Ono što treba naglasiti da Francuska najveći dio 80% energije dobiva iz nuklearnog, nuklearne energije. Belgija 3/4 su energija, a Slovačka 3/5. Kad su u pitanju obnovljivi izvori na razini EU, otprilike 1/4, nešto više od 1/4 ili 27,9% energije iz obnovljivih izvora. Ono što možemo općenito reći da postoji korelacija između potrebe za uvozom energije i veličinom zemlje ili brojem stanovnika, osim Poljske koja tu malo, kod koje su drugačije zakonitosti jer ima određene zalihe ugljena. Veliki dio energije i to je najveći problem kad govorimo o sigurnosti opskrbe, veliki dio energije se uvozi od relativno malog broja partnera. Pa tako na razini EU 3/4 ili 77,1% prirodnog plina se uvozi iz Rusije, Norveške i Alžira. 2/3 ili 68,2% krutih goriva iz Rusije, Kolumbije i Australije i nešto više od polovice 52,6% sirove nafte iz Rusije, Norveške i Iraka. Ono što bi trebalo naglasiti, a vezano je uz ovaj zakon i ono što sam u uvodu rekao ili vezano s onim što nije napisano u ovom zakonu, vezano je uz nalaz revizije koji je još tamo 2017., a vezano za reviziju godina je bila 2015. gdje je naložio da bi se trebala donesti pravila kojim se detaljno propisao način i struktura formiranja i upravljanja zalihama. Ja ne znam je li agencija donijela ta pravila, riječ je ovdje prije svega o kupovini zaliha, pa onda prodaji zaliha jer u povijesti smo vidjeli da je bilo znatno odstupanja cijena od iznosa cijene koja se, po kojom se određene zalihe kupovale pa bi se kasnije prodavale po većoj većoj cijeni. Druga stvar su sami kapaciteti kojima se, kojima se te zalihe čuvaju. Dobro je i ja se slažem s državnim tajnikom i RH sad napravila značajne iskorake u gradnji kapaciteta, samo je onda opet pitanje izgradnjom kapaciteta na koji način, postupa li se racionalno i hoćemo li u tim kapacitetima imati znatno skuplje čuvanje tih zaliha, jer evo bio je primjer da se dakle u JANAF-ovim spremnicima po 5 EUR-a, dok je recimo u privatnom spremniku u Zadru bilo 2, 2 i po EUR-a po m3, a u Njemačkoj 1,9 po m3. Dakle, to su razlike naravno u JANAF-u su objašnjavali da su ukalkulirali i cijenu izgradnje samih zapravo svih troškova koji dolaze s takvim spremnicima. Dakle, bila riječ o Omišlju, ovdje o Zagrebu ili bilo gdje drugdje valja kod, o tome zapravo voditi računa o ekonomičnosti samih spremnika, upravljanje zalihama je veoma bitno jer o tome će ovisiti na kraju krajeva i cijena energenata koju građani kupuju jer uvijek to na kraju građani plaćaju i iako se ovaj rok produžava za 3 mjeseca za formiranje zaliha, nije dobro da se produžava rok na temelju kojih se zalihe određuju i to je bio isto prigovor u to vrijeme u to vrijeme državne revizije, nadam se da se na tom planu napravilo, tamo je bio prigovor da se 5 dana, za 5 dana se povećao promatrani period, pa su zalihe, određene su veće količine zaliha, nego što je to zakonom propisano. Ne znam je li i sad to moguće, odrediti veću količinu zaliha jer to automatski znači veće troškove skladištenja, a onda je mogućnost manipulacije tim zalihama u onom iznosu za koje su već. Dakle, što se tiče samog, samog zakonskog prijedloga, vezano za njega nemamo zamjerke, ali što se tiče svega onoga što agencija radi u ovom ozbiljnom poslu, treba voditi više računa jer nije zanemarivo, kad je riječ o velikim količinama, nije zanemarivo po kojoj cijeni se određena usluga ugovara. Najljepša vam hvala. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HSS-a i Demokrata u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Lenart, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, izmjene i dopune Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata nažalost neće donijeti ništa dobroga u tome da RH sama može odlučivati i o tom tržištu, ali o cijenama, o zalihama i o neovisnosti o nabavci nabavci i distribuciji naftnih derivata. Nažalost, narod je slobodan onoliko koliko je neovisan, a neovisan je ukoliko ima osnovne potrebe za funkcioniranje društva u svojim rukama, ukoliko on sam odlučuje što će s njima i kako će s njima gospodariti, kako će ih distribuirati i koja će njihova cijena biti. Među tim osnovnim sirovinama su kao prvo voda neophodna za život svakog živog bića, vidimo da smo ju nedavno prepustili u ruke stranaca, što je nedopustivo i ravno veleizdaji. Energija, među kojima je i nafta, o čijem tržištu danas govorimo, također više nije pod utjecajem RH i hrvatskih vlasti da s njom raspolažu. Unatoč tome što smo imali tvrtku INA-u koja je daleko bila jača u onom trenutku kada ju je MOL kupio, nego što je to bio MOL. Imali smo tvrtku koja je imala razvijeno istraživanje, eksploataciju, imali smo polja koja su bila i u inozemstvu, nažalost danas, slobodno mogu reć, više ništa od toga nemamo. Oni jesu na području RH, no međutim, s njima gospodari i sa sudbinom onoga što se izvuče iz dubina hrvatskog tla, gospodari netko drugi, a ne Hrvati. Tako da mi apsolutno ne utječemo na cijenu goriva, a znamo koliko je gorivo bitno svima nama nama u RH jer svi na neki način ga koristimo, da li da se vozimo, da li koristimo struju ili bilo koji način. Uz naftu, tu je električna energija, tu je plin koji također nije pod utjecajem RH, znamo tko gospodari plinom, unatoč tome što imamo i na moru nalazišta, što imamo puno nalazišta u RH na kopnu, imamo veliko skladište zemnog plina u okolima, no međutim, sve manje utječemo ili ne utječemo ništa na to. Tu su komunikacije, telekomunikacije, internetski promet smo prepustili također stranim tvrtkama, prodali smo Telekom, infrastruktura uz ceste koje malo, malo, pa netko dobije ideju da ih pokuša privatizirati, a jedna od bitnih činjenica je informacije, protok informacija tj. kanale za njihovu distribuciju elektronsku, također smo prepustili strancima. Još jedna bitna stvar za funkcioniranje slobodnog društva neovisnosti hrvatskog naroda je i hrana, ali i tu se radi na tome da stranci gospodare resursima za proizvodnju hrane u RH, 33000 hektara 33000 hektara je prepušteno novim vlasnicima bivšeg Agrokora koji također nisu Hrvati, donose se nove uredbe, novi pravilnici kojima se želi i privatno zemljište zakočiti, njegova raspodjela, korištenje do 2020. kada će u RH stranci slobodno moć kupovat zemljište. Nažalost, Vlada RH nije tražila produljenje tog moratorija za još 3.g. i i od iduće godine stranci će slobodno kupovati poljoprivredno zemljište u RH, tako da ćemo i tu unatoč tome što je poljoprivreda uništena, ali tu ćemo još manje moć gospodariti resursom potrebnim za slobodno funkcioniranje društva. Znači da RH neće biti slobodno društvo, da Hrvati neće gospodariti ničem, ni jednim bitnim resursom i da će od ove države ostati jedino himna i zastava, sve ostalo će biti u stranim rukama. Najveći dio ovog zakona je usklađivanje sa direktivama EU. Ja se slažem, prišli smo EU, moramo poštivati njihovo zakonodavstvo, no smatram da ga mi preslijepo poštujemo i da trebamo malo više se boriti za svoja prava i unutar te EU. Da Hrvatskoj, tj. onima koji vode Hrvatsku nije bitna nafta, cijena nafte, distribucija, prerada, govori i to da se zatvara Rafinerija Sisak, koja je počela s radom tamo negdje iza 1927. kada su nastali rad na Shellovom pogonu za destilaciju. Zamislite, Shell je jedna svjetski poznata i velika firma, odlučila da u Sisku napravi rafineriju daleke 1927., smatrali su da je to strateško mjesto za rafineriju, a današnji Hrvati koji drže ruku na srcu i busaju se u domoljublje su zatvorili tu rafineriju. Da li je i to veleizdaja? Za mene je. Jer rafineriju u centralnom dijelu Hrvatske zatvoriti radi tuđinskih interesa je veleizdaja. Da vas podsjetim da Rafinerija Sisak je na naftovodu koji dolazi od Rijeke do Siska, od Siska ide do Virja prema mađarskoj granici, od Siska ide prema Brodu gdje napaja Bosanski Brod rafineriju, do Novog Sada, do Pančeva jer smatram da nema boljega mjesta za rafineriju nego što je ovo. Nalazi se na plovnom putu Sava-Dunav i svih ovih godina u protekloj državi je funkcionirala, bila je značajna, a znate koliko nam je značila u Domovinskom ratu? Svi oni koji se danas pozivaju na branitelje, na Domovinski rat, na to što smo izborili u tom ratu, zaboravljaju da je za tu borbu veliku ulogu dala Rafinerija Sisak. I sada je zatvaramo, znači mi odustajemo od onoga za što smo se borili 90-ih. Petrokemiju Kutina smo također privatizirali. Znači režemo noge još jednoj neovisnosti poljoprivredne neovisnosti RH i hrvatskog naroda je proizvodnja hrane za proizvodnju hrane, znači, gnojivo hrani poljoprivredne kulture od kojih se hrani hrvatski narod. Petrokemija koja je najveći potrošač plina u periodu kada se plin najmanje koristi, a to je ljetni period, 650 milijuna kubika godišnje, a najveće skladište podzemno, tj. jedino koje imamo je 500 milijuna kubika. Ono što je također bitno i evidentno i može se predvidjeti, da očito su sada i JANAF i Plinacro na meti za prodaju. Kak ti ga za privatizaciju jer nekada je davno još netko rekao kako mi moramo privatizirati sve državne tvrtke. Pa onda te naše državne tvrtke privatiziramo na način da ih prodamo drugim državnim tvrtkama kao što su njemačkih telekom, kao što je mađarski MOL ili ne znam koje drugo. JANAF ima pokraj Rafinerije Sisak skladišta od 500 tisuća kubnih metara sirove nafte Rafineriju pokraj njega smo zatvorili, nemamo niti jedan takav skladišni prostor za sirovu naftu kao što to postoji u Sisku na plovnom putu, na raskrižju naftovoda. Ja predviđam da će uskoro i taj JANAF biti prodan nekome, kao i Plinacro jer sam već čuo da se djelatnici žale da su im pale plaće, da su počeli gomilati gubitke jer upravo je to recept kako se hrvatske firme iscrpljuju i dovedu do situacije da ih se mora na silu privatizirati, prodati neke strane ruke. Mi imamo u Hrvatskoj najnižu naknadu za eksploataciju rudnog blaga. Klub HSS-a je pokušao utjecati na to da se ta naknada povisi samo za 2%, što bi bilo još skoro upola koliko je u Mađarskoj, međutim Vlada RH nije željela prihvatiti tih 2%. Željeli smo da i raspodjela veća u korist jedinica lokalne samouprave, ni to nisu željeli. Vidimo u kojem interesu ide briga za Hrvatsku, osim što se priča o velikom rastu, o tome kako ćemo mi napraviti ovdje Švicarsku, kako trebamo koristiti fondove EU jer očito nam je to spas. No međutim, nemojte misliti da netko u ovome svijetu daje nekome nešto, a da od njega ne očekuje više nego što mu je dao. Sve te velike sile koje nama nešto daju kroz EU su opljačkali niz kolonija i od toga su stvorile svoje države. Isto sada nas pljačkaju na jedan fin način, a mi kao Hrvati se ne znamo tome suprotstaviti. dajemo u ruke svoja bogatstva umjesto da ih čuvamo za hrvatski narod i da ih koristimo i da na njima stvaramo profit kako bi Hrvatska napredovala. Nema bez proizvodnje, bez vlastitih ruku i uzdaj se u se i u svoje kljuse, ova država neće nikada ići naprijed. Oni koji misle da će živjeti kao slugani i da će na tome zaraditi novce, varaju se jer i njihova djeca će sutra živjeti i djeca njihove djece tu negdje, a ne mogu nikoga snabdjeti za cijeli život, sve će im se to obiti o glavu. Zakone ova Vlada piše, šalje u Sabor, mi ovdje pokušavamo ukazivati na to da oni nisu dobri za Hrvatsku, da oni ne rješavaju dovoljno dobro pitanja osnovna koja treba rješavati. Nažalost, oni se ovdje obrađuju, o njima se diskutira i u peta se glasuje onako kako netko želi tamo u Vladi samo zbog toga da bi se prikazalo da eto ta administracija nešto radi. Ja vas pitam kada smo zadnji puta u ovom Saboru donijeli jedan kvalitetan zakon da smo svi s njime zadovoljni i da je on na korist hrvatskog naroda, da je jednostavan i da je u službi hrvatskog naroda i boljitka RH. Ja ga se ne sjećam. Sve su to prazne priče, začkuljice, igre, koje kakvih. Sjetimo se grupe Borg, lex Agrokora. Pa to je najveća prevara u zadnjih par godina. Pitam vas kada ćemo jednom početi donositi zakone za Hrvate, za Hrvatsku, kada ćemo prestati glumiti domoljube i stvarno to biti. Hvala. Sljedeći zastupnik je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala vam lijepa, kolegice i kolege, poštovani predstavnici Vlade, nemoguće je o ovom zakonu ne govoriti, govoriti a da se ne spomenu određene stvari koje se oko njega vuku. Znači činjenica je da ovaj zakon treba odraditi i da se uskladi sa određenim direktivama koje su usvojene na razini EU i činjenica je da se treba riješiti problem i definicija određenih zakonskih poput zaliha nafte, naftnih derivata i određenih rokova koji su važni za formiranje i čuvanje obveznih zaliha ali ova tema je preširoka i prebitna za RH da bi se svela na puku raspravu o usklađivanju direktive, direktiva EU sa hrvatskim zakonodavstvom. Jučer je u RH u službeni posjet došao ministar vanjskih poslova Republike Mađarske Sijarto je jednu nevjerojatnu izjavu, kaže čovjek problemi između INA-e i MOL-a su oni problemi koji bilateralno muče RH i Mađarsku i mi bi ih se voljeli riješiti. E sada, što bi sve Hrvatska voljela riješiti u tim odnosima, dalo bi se ovdje pričati satima. Ali činjenica da Republika Mađarska i njena njena politika koja je duboko vezana u odnose INA MOL odnosno konkretno u MOL, uz MOL opterećuje te bilateralne odnose proteklih možda desetak i više godina. Znači činjenica je da MOL je našu kompaniju u proteklom razdoblju doveo do toga da danas zatvaramo Rafineriju u Sisku, da se postavlja pitanje i da se pitamo kako će završiti Rafinerija u u Rijeci i šta će na kraju od te naše perjanice bivše, odnosno kompanije INA-e preostati, da li će to biti samo veleprodaja za mađarske naftne derivate. I to je ono što treba vrlo jasno reći i to je ono šta gospodin ministar vanjskih poslova Mađarske uporno prešućuje i ovdje dijeli lekcije i govori o tome kako bi se trebali ti problemi riješiti jer oni opterećuju naše dvije zemlje. Apsolutno opterećuju ali ja ih ne vidim na način na koji ih vidi on niti bi ih riješio na način na koji bi ih riješio mađarski ministar vanjskih poslova. I kada kaže da to nema veze sa politikom dovoljno je pogledati slučaj Hernadi i slučajeve pred hrvatskim pravosuđem na način na koji su išli i presude koje su se ovdje donosile za podmićivanje bivšeg predsjednika HDZ-a i hrvatskog premijera i onda treba pogledati šta se u isto vrijeme dešavalo u Republici Mađarskoj, odnosno na koji način su tamo odnosili se prema Hernadiju kojem nije de facto niti vlas sa glave pala odnosno praktično je i dalje zadržao svoj status u Republici Mađarskoj i imao zaštitu te iste politike i tog istog Sijarta koji jučer nama dijeli ovdje lekcije. Znači jasno je da je to političko pitanje, jasno je da hrvatska Vlada to političko pitanje ne uspijeva riješiti već dugi niz godina a najvažnija stvar koja bi se trebala riješiti je uređenje, pitanje vlasništva te kompanije odnosno utjecaja RH na upravljanje INA-om danas u RH. Prošlo je već pa skoro 2,5 godine, nešto malo manje od pompozne najave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da će Hrvatska kupiti INA-u. Ništa se kao i u niz drugih stvari u RH po pitanju tih odluka i senzacionalnih najava nije desilo, ništa Andrej Plenković, Vlada HDZ-a po pitanju INA-e i naše hrvatske energetske neovisnosti nisu napravili, ništa neće napraviti u narednih još preostalih godinu i pol dana mandata i mi ćemo čekati neke druge trenutke, neka druga vremena da ta pitanja rješavamo. Znači da još jednom kažem ovdje, Vlada RH nema rješenja za INA-u, Vlada RH nema način na koji bi kupila INA-u od Mađara, Vlada RH i Andrej Plenković ništa nisu napravili kako bi ponudili neko rješenje hrvatskim građanima i onda se čude kada HDZ dobije najlošiju podršku ikada na izborima u RH kada doživi fijasko i potop na eu izborima debakl kakav neće vjerojatno dugo niti jedna druga stranka doživjeti da se prepolovi biračko tijelo u odnosu na ono što su imali prije 5 godina. Normalno je da je HDZ doživio debakl i da će još veće debakle doživjeti u budućnosti s obzirom da se sa hrvatskim i sa Hrvatskom državom odnosi na način na koji se odnosi onaj koji to povjerenje koje je dobio nije opravdao, niti ga neće opravdati, niti uopće uvažava potrebe hrvatskih građana, a potrebe hrvatskih građana su jednostavne, dajete nam da radimo i da od toga živimo na normalan dostojanstven način. Kako će sada raditi zaposlenici u Sisku gdje će se vrlo vjerojatno ugasiti sva radna mjesta? Kako će raditi radnici u Rijeci, godinama vjerojatno sve manje i manje zaposlenih, ne govorim samo ovdje samo o brodogradnji, nego govorim i naravno, pošto se radi o Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata u rafineriji u Rijeci i normalno je da ljudi vide da nema nikakve vajde od Vlade HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića i svih onih koji sa njim u tom postupku djeluju. Zbilja je paradoksalno, ali to se treba napomenuti, i malo, ja bi rekao, pregrubo i prenervozno oni koji vode HS rezoniraju i djeluju kada se upozori na to da u ovom trenutku hrvatska Vlada nema niti 30%-tnu podršku, kada se sve te stranke oko HDZ-a zbroje kako su prošle na Europskim izborima, da vode RH, pa šta će oni riješiti? Kakav oni legitimitet i snagu mogu pokazati prema mađarskoj strani? U biti je, najbolje rješenje za RH bi bilo raspisivanje parlamentarnih izbora odmah, ovog trena, kako bi neka Vlada koja ima legitimitet i podršku građana, mogla nastaviti zemlju na način na koji to treba nastaviti, da stranke koje su ovdje istrgovane, pokupovane u HS, zastupnici koji su promijenili stotinu dresova, na kraju, na kraju odlučuju o tome da li i kako RH vratiti kontrolu nad INA-om, pa to nema nikakvog smisla, pa Mađari se smiju, pa naravno da ne može se ništa napraviti, normalno je da Sijarto ovdje dođe u hrvatsku Vladu i dijeli lekcije svima, smije nam se u lice i na kraju krajeva jednostavno zbraja koristi koje mađarska strana dobija u ovom trenutku od posla koji MOL radi sa INA-om i način na koji ga koristi i iskorištava, ja bi rekao našu naftnu kompaniju, kako bi sebi napravili što veću i što bolju korist. I naravno da je jedino moguće rješenje koje se u ovom trenutku RH nameće da dobijemo neki legitimitet gdje bi ljudi koji odlučuju imali iza sebe i glasove birača i omogućili Vladi da radi na najbolji i najjednostavniji mogući način sa punim pravom i sa punim legitimitetom kojeg Vlada Andreja Plenkovića I naravno da mi možemo usvojiti bilo koji zakon, pa i ovaj, ali nećemo riješiti pitanja koja muče naše građane, nećemo pokrenuti našu proizvodnju, nećemo riješiti problem nekvalitete zraka u Slavonskom Brodu, nećemo riješiti visoke cijene nafte i naftnih derivata koje su u ovom trenutku na dijelu u RH, preko 10,00 kn, znači, konstantni rast u narednih, u proteklih nekoliko mjeseci mjeseci i godina, znači, sve one probleme koje hrvatski građani imaju, koji ih muče, Vlada Andreja Plenkovića neće moć riješit. I onda kada ga novinari pitaju jučer ovdje pred HS kako kako ide kupnja i da li su razgovarali o kupnji INA-e od MOL-a, vrlo nerazgovjetno promumljao je nešto g. premijer i onda je samo još dobacio da se razgovaralo i o tome. Znači, konkretno, rješenja nikakvih nema, naša Vlada je nažalost u ogromnim problemima i unutar vladajuće stranke i unutar vladajuće koalicije, doduše, nažalost, ti ljudi nemaju nikakve alternative, pa će držati na vlasti HDZ dok god budu to u mogućnosti, ali ono što nas tješi, za godinu, godinu i po dana, najkasnije doći će parlamentarni izbori kada će se ljudi moći referirati na sve ovo šta su do sada kolege iz HDZ-a napravili, a to je jedno veliko ništa odnosno situacija koja je danas u RH i vezano uz interese hrvatskih građana, je puno lošija, nego što je to ikada bila. I sa te strane, evo, mi možemo podržavati ovakve zakone koji dolaze kao neki okvir koji smo prihvatili kao zemlja članica EU, ali ne možemo ne progovarati o problemima koje RH ima i prioritetima koje hrvatska Vlada ima. Ukoliko prioritet nije da se riješi pitanje INA-e, da se riješi pitanje Siska, Siska, Rafinerije u Sisku, nego je prioritet da donesemo 30 i nešto zakona kako bi se uhljebio jedan HDZ-ovac u državni inspektorat i umjesto da HS zasjeda danima, 30 dana, mjesec dana, 6 mjeseci, 10 mjeseci, godinu, dok se ne nađu rješenja za te probleme, nego zasjeda da bi se zbrinuo g. Andrija Mikulić na funkciji glavnog državnog inspektora, da bi se u HDZ-u napravila rošada u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, onda je jasno i zbog čega nema nikakvih rezultata odnosno zbog čega HDZ ne može odgovoriti niti na jedno od ovih pitanja koje sam maloprije spomenuo jer u biti to nisu njihovi prioriteti, njihovi prioriteti su puko preživljavanje na vlasti, uhljebljivanje svojih ljudi gdje se to može i na kraju krajeva brige njih za rješenje pitanja INA-e, za to da li je RH energetski neovisna, eventualno ako se pojavi neki projekt gdje će se moć nešto zaraditi odnosno gdje će netko imati neku određenu korist, onda je moguće da se taj projekt progura, naravno, po višestruko višoj cijeni nego šta bi to trebalo biti. I sa te strane nemamo apsolutno nikakvih očekivanja i mislim da je cijela RH u biti u isčekivanju i narednih predsjedničkih izbora, nakon toga i parlamentarnih izbora kako bi Vlada koja nema rezultata i koja ne odrađuje posao na način na koji bi to trebala, konačno dobila ocjenu koju zaslužuje a to nije čak niti jedinica nego nula. Znači nula je ocjena koju možete dobiti nakon što ste najavili da ćete kupiti INA-u prije 2,5 g., napravili do sada niste ništa osim potrošili neke novce na konzultantske usluge, rezultat toga su više cijene goriva u RH i rezultat toga su zatvaranje sisačke rafinerije, gubitak stotina i tisuća radnih mjesta, dominacija MOL-a u tim odnosima to mjere da nam se mađarski ministar vanjskih poslova de facto na Markovu trgu izruguje, smije, govori o tome na način kao da mi ne možemo ništa a on će odrediti šta će biti sa INA-om, šta će biti sa rafinerijama, i na kraju da će INA vrlo vjerojatno pretvoriti u kompaniju koja će isporučivati koja će isporučivati samo naftne derivate koji su proizvedeni od MOL-a a da mi ne napravimo čak ni ono šta bi mogli a maloprije je o tome govorio kolega Vlaović, da se dignu naknade i i za korištenje odnosno za crpljenje plina i nafte iz naših bušotina kako bi barem to Hrvatskoj odnosno hrvatskim građanima nešto više ostajalo ili sa druge strane da taj novac prebacimo jedinicama lokalne samouprave kako bi one mogle što adekvatnije i što više od toga iskoristiti. Znači sve skupa na kraju da rezimiram, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata je moguće podržati ali ono šta vam mogu reći, vjerujte mi, oko INA-e i oko naše energetske neovisnosti, tu nema slova niti će ga u budućnosti pod Vladom HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića uopće i biti. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi se javio poštovani zastupnik Saša Đujić, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, g. državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, ovaj zakon iako nam je u uvodnom izlaganju predstavljen kao jedan tehnički zakon, zakon usklađenja sa europskim direktivama, što u naravno on jest jer prilika da opet progovorimo o problemima koji proizlaze izu ove tematike ali na početku želim reći i o zakonu par riječi. iako je to usklađivanje sa europskim direktivama još jednom da kažem, oko skladištenja i količina nafte koja treba biti skladištena, prvenstveno zbog čega se ovaj zakon donosi i zbog čega se krenulo u proceduru u ovom zakonu jer Zakon o Državnom inspektoratu i to treba jasno reći i to je još jedan od pokazatelja kako ova Vlada radi. Dakle 1.4. ove godine na snagu je stupio Zakon o Državnim inspektoratu koji je objedinio Državni inspektorat, da bi, znamo o čemu se radi, dakle puno se u ovom Visokom domu proteklih mjeseci o tome govorilo, dakle taj zakon je donesen da bi g. Andrija Mikulić mogao postati glavni državni inspektor i da se rješavali unutarnji sukobi u HDZ-u što rezultati zadnjih izbora pokazuju da se ipak nije uspjelo i cijela država je taoc de facti unutarnjih odnosa HDZ-a a već 2 mj. nakon tog, sura je 1.6., dakle 2 mj. nakon što je Zakon o Državnom inspektoratu na snazi, mi donosimo promjene u još jednom zakonu u nizu koji se nastavljaju upravo na taj zakon i koji reguliraju odnosno omogućavaju Državnom inspektoratu da normalno funkcionira. A što je vidljivo iz svega toga? Da danas Državni inspektorat ne funkcionira i ne radi. Dakle, osim što nisu što nisu svi zakonu u ovoj zemlji usklađeni sa tim zakonom da bi to moglo normalno funkcionirati, već mi svakih 15, 20 dana imamo neki novi zakon koji se usklađuje sa tim zakonom, zakonom, ni u samom Državnom inspektoratu se ništa ne dešava. Dakle inspektori koji su sada u Državnom inspektoratu imaju samo rješenja da su tamo, nemaju opisa posla, ne rade, evo mene zanima, državni tajniče kako inspekcija funkcionira po ovom pitanju kada mi tek danas danas donosimo usklađenje sa tim inspektoratom, tko je nadležan za reguliranje tržišta naftnih derivata u Hrvatskoj, Državni inspektorat ili neko drugo tijelo? kako to funkcionira kada nismo donesli podzakonski akte i to je obilježje ove Vlade, dakle mi imamo jedan cijeli niz zakona koji su na snazi a nemaju podzakonskih akata koji omogućuju da ti zakoni funkcioniraju, dakle nije ovo jedino područje, jedini zakon koji je nefunkcionalan upravo zbog toga jer Vlada aljkavo odrađuje svoj posao i nepripremljeno na horuk donosi zakon a drugi problemi o kojima možemo govoriti kada je ova tema u pitanju je već i ovo čega se dotaknuo u svojoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Gordan Maras a to je energetska neovisnost Hrvatske i o tome smo puno isto u ovom domu razgovarali, ja bi volio da ta tema bude češće ali na raspravi u ovom Visokom domu ali na način da baš raspravljamo o toj temi a ne da mi zastupnici koristimo ove zakone da bi mogli govoriti o tim problemima. Dakle Hrvatska danas nije energetski neovisna zemlja iako bi to trebao biti prioritet i Hrvatske i Vlade i svih onih koji vode ovu zemlju, upravo suprotno. Dakle sjećamo najava premijera Plenkovića da će vratit INA-u u hrvatske ruke na Badnjak 2016. g. i time osigurati energetsku neovisnost Hrvatske. Šta se do danas dogodilo? Dogodilo se upravo suprotno. gašenje Petrokemije, imamo Zakon o INA-i koji je praktički na upravljanje predao ostataka onih upravljačkih udjela koje je Hrvatska u INA-i imala kroz svoja 3 člana uprave je imala koliko–toliko mogućnost utjecaja politike, mi smo zakonom koji je donesla ova Vlada prije mjeseci odnosno Sabor donio prije par mjeseci na prijedlog ove Vlade, poklonili upravljačka prava Mađarima i de facto izgubili bilokakav utjecaj kao zemlja na budućnost rafinerije u Sisku koja je već ugašena iako funkcionira pro forme sa par radnih mjesta ali to ja mislim da je strateško pitanje vlasnika vlasnika INA-e a to je budući da kad bi ugasili do kraja, onda bi trebali sanirati ekološki zemljište rafinerije što im je ogroman trošak pa sada jeftinije im je držat par sto radnika tamo da kao održavaju nekakvo poslovanje samo da ne bi morali ući i u ekološko zbrinjavanje tog područja, ali je ugrožena i budućnost rafinerije u Rijeci jer svake godine se odgađa najavljivano investiranje u riječku riječku rafineriju i meni sve to ide ka tome da samo čekamo objavu kada će MOL reći da je to neisplativo i da se odustaje od tog projekta. Dakle, to su sve pokazatelji gdje Vlada ne da nemamo neovisnosti energetske Hrvatske nego Vlada nema nikakve energetske strategije razvoja Hrvatske u ovom u pogledu Imamo propali projekt LNG terminala na Krku. O tome smo isto govorili kada se priča o ovim zakonima. Dakle, Vlada je preko koljena, mimo volje građana tog područja gurala taj projekt za koji je onda na kraju nije bilo nikakvih ekonomskih interesa uopće. Dakle, natječaj je propao u nekoliko navrata, onda je Vlada natjerala državne tvrtke da uđu u taj projekt i opet ničega nema, a mi smo govorili da je to neisplativo i da se to ne radi i da to ne radite. Ali, to je opet pokazatelj kako se vodi politika ove Vlade. Preko koljena, na silu, bez ikakve strategije, bez ikakvog razvoja i bez ikakvih planova, a na štetu hrvatskih građana. I ja se slažem s kolegom Marasom, kada kaže da će već na sljedećim izborima, ovi izbori su bili poruka ovoj Vladi što građani misle o njenoj politici iako se premijer cijelo vrijeme ponašao po onoj ja mogu što hoću, a građani su mu sada rekli da ipak ne može. Ja vjerujem da će i predsjednički izbori i parlamentarni izbori iduće godine koji su pred nama poslati poruku građani ovoj Vladi da ode i da konačno dođe jedna nova Vlada, odgovorna koja će znati upravljati strateškim interesima i svim ostalim interesima RH, a na korist njenih građana. Hvala lijepo.

riješiti niti jedan problem koji se postavlja pred nas kada danas upravo u ovim trenucima imamo jedan značajan sukob unutar vlasti odnosno vladajuće stranke, gdje g. Stier traži od premijera Plenkovića da promijeni politiku koju je vodio do sada vezano uz HDZ i da se vrati desnici, ovaj nastavlja nekim svojim smjerom. I mi smo de facto opterećeni sukobima u HDZ-u. znači Stier i Plenković u borbi za žezlo unutar HDZ-a, a problemi koji su u Hrvatskoj se jednostavno ne rješavaju. I netko se malo našalio sa jednom u biti vrlo tužnom situacijom, a to je da je jako puno ljudi otišlo naših u Irsku, ali kaže, zašto je Irska toliko uspješna. uspješna. Zbog toga što je HDZ u Irskoj dobio samo jedan glas. Evo, to je recimo nešto što bi trebalo izvući poruku i u RH i pokazati ljudima da tamo gdje HDZ dobija određenu podršku, trava više ne raste i sa te strane, dok se ne riješi pitanje legitimiteta odnosno mogućnosti da Vlada RH ima legitimitet i podršku građana koje nema, a nema zbog toga što je preko odnosno manje od 30% hrvatskih građana dalo podršku g. Plenkoviću na ovim izborima i njegovoj koaliciji i svim ovim strankama koje su unutar koalicije jednostavno ne mogu se rješavati problemi. 22% HDZ-a, 1% HNS-a, 1 i manje posto Bandića, itd. Nema mogućnosti da HDZ ima legitimitet odnosno riješio je one probleme koji su pred njih bili postavljeni. Hvala vam lijepo. Odgovor poštovanog zastupnika Đujića. O tržištu nafte i naftnih derivata. **Đujić, Saša (SDP)** Naravno. Ovo je još tržište nafte i naftnih derivata je još jedna u nizu reformi koje premijer Plenković najavljivao kada je dolazio na vlast. Dakle, premijer Plenković se najavio kao premijer reformator, koji će reformirati državu, ali je najavio i da će promijeniti HDZ kako bi mogao mijenjati Hrvatsku. A danas, u zadnjih 2,3 dana vidimo da su mu sve reforme propale, propala mu je reforma u državi, pa i u tržištu naftnih derivata, ali mu je propala i reforma u HDZ-u. Na kraju HDZ mijenja njega. Dakle, on će se promijeniti, kako kaže g. Stier ili ga neće biti. Ali, ja mislim da je on, će ući u povijest kao premijer propalih reformi. I stranačkih i javnih. Hvala lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića, Hvala poštovani g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani građani koji nas pratite. Raspravljamo o prijedlogu Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. Postavlja se pitanje zašto je ovaj prijedlog zakona došao u Sabor. Objašnjenje da se trebamo uskladiti sa pravnim stečevinama EU. Poštovani građani, pretpostavljam da najveći broj vas ne zna da u EU, u EU komisiji članovi parlamenta, eurozastupnici ne mogu podnositi prijedloge zakona. postavlja se onda pitanje tko predlaže te zakone koji postaju pravna stečevina EU, a onda iz Bruxellesa dolaze u sve zemlje članice samo da ih tamošnji sabori i parlamenti izglasaju i potvrde. Jesmo li mi za takvu EU? Sigurno nismo. Pa prema tome, kao prvo, jasno je da EU nije država. Drugo, već sam rekao da zastupnici u EU parlamentu ne mogu predlagati nove zakone ili izmjene zakona. Pa riječ je onda očito o interesnim skupinama unutar EU koje koje se brinu za svoje interese i žele ostvariti svoje ciljeve. E pa, zato je sve veće nezadovoljstvo ovakvom EU koja koja je sve dalje od onih ideja i zamisli koje su njeni osnivači, znači ljudi koji su bili vizionari, koji su je predložili kao koncept i koja danas funkcionira u ovakvom obliku. Znači, ovo što danas imamo nije EU kakvu mi želimo, ovo nije EU suverenih naroda, ovu uniju su pretvorili u uniju kapitala u kojoj se ostvaruju ciljevi krupnog kapitala i njenih, njihovih interesnih skupina. Ali da pređem na ovu temu, znači da budem konkretan. Citiram prijedlog jednog članka u ovom prijedlogu zakona gdje kaže, obvezne zalihe nafte i derivata RH mogu se čuvati na državnom području druge države sukladno nacionalnim zakonodavstvima, zakonodavstvu te države. Kaže može se čuvati, ali vidite što će se dogoditi u slučaju recimo ne daj Bože rata, hoće li ta nafta doći u Hrvatsku, ako dođe pod kojim uvjetima, jer nekome može pasti napamet preko noći da nas ucjenjuje našom naftom na njihovom području. Ali gledajte u Članku 16. dodaje se novi stavak u kojem se kaže, da se obvezne zalihe mogu čuvati i na teritoriju RH uz odobrenje ministarstva i mišljenje agencije. Vidite kad usporedimo ova dva stavka koja sam citirao ispada da su restriktivnije odredbe za čuvanje obveznih rezervi nafte u Hrvatskoj nego u bilo kojoj drugoj Vidite ova Vlada, Andreja Plenkovića nastavlja rasturati i ono malo suvereniteta koje još imamo, njih nije briga uopće hoće li nafta koja se nalazi u inozemstvu u slučaju ratne ugroze ili drugih opasnosti, hoće li ona ovdje doći, neće, pa prema tome što njih interesira, pa njih interesira samo njihova pozicija vidite. Hrvatska bi trebala predsjedati EU slijedeće ovaj slijedeće godine 6 mjeseci i sve se priprema za to, al to što Hrvatska nazaduje, što je Hrvatska u velik problemima, što se ljudi iseljavaju, što smo predzadnja zemlja po razvijenosti u EU, pa to njih ne zanima, njih ne zanima. Pa on je ionako došao iz Bruxellesa, došao iz Bruxellesa, on ne osjeća probleme ove zemlje, ovog naroda. Zato mi je drago osobno da je doživio i da je ova vladajuća koalicija doživjela težak poraz na europskim izborima za Europarlament. Ali vidite samo je 30% građana izašlo na izbore, znači sa 25 na 30%, a zamislite dragi građani i ja vas pozivam da je umjesto 30% izišlo 55% koliko izlazi na parlamentarne izbore, pa HDZ bi jedva imao 2 zastupnika u Europarlamentu, a to je ono što mi čekamo, želimo i zato vas pozivam, jedino pravo rješenje je izlazak na izbore, sve izbore, jer moramo skinuti sa scene sve ono što upropaštava Hrvatsku. Nemojmo čekati nove izbore, nemojmo čekati redovne izbore. Prije svega ovdje vidimo poštovani građani da je ovo manjinski sabor, pozivam predstavnike nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru da se povuku iz vladajuće koalicije, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Ja ću se vratiti, ali gospodine potpredsjedniče objašnjavam razloge koji su važni za vođenje politike obveznih zaliha nafte, jer ako ovaj sabor, sad ću vam pokazat …/Upadica: Samo nemojte priječi granicu, molim vas./… pa dobro gospodine potpredsjedniče ja sebi na vašem mjestu ne bi dao takve ovlasti da budem cenzor mišljenja saborskih zastupnika. Vi znate da sam ja uvijek korektan bio i poštivam i poštovat ću regule ovog sabora, ali molim vas nemojte da vas neki, ja znam da vi niste takav, ali nemojte da vas prozivaju policajcem duha. u tom smislu zašto je ovo važno što sam rekao, jer ako se povuku članovi nacionalnih manjina iz sabora iz ove vladajuće većine, onda ovaj sabor neće izglasati prijedlog ovog zakona. Vidite što sam htio reći. I time će spasiti sebi obraz i nacionalnim manjinama. U suprotno veliki broj građana …/nerazumljivo/… Hrvatske će sve više tražiti da nacionalne manjine nemaju svoje zastupnike u saboru. Zašto? Zato jer će shvaćati da se ponašaju klijentelistički. Ja to prvi, ja zaista molim te ljude da razmisle, vidite njih danas ovdje nema. Sve je ovo vezano i za tržište nafte i za rezerve nafte u inozemstvu i za sve drugo. Prema tome, zašto temeljim svoju tezu da moramo imati naftu, rezerve nafte u Hrvatskoj, zašto mi plaćamo Nijemcima da čuvaju našu naftu? Pa očito da netko može tamo špekulirati, a vi znate gospodo da je uvijek govorim argumentima. Izvještaj u nalazu Državne revizije od prije 2 godine, porazni su rezultati odnosno analiza upravo sa ovog područja upravljanja rezervama nafte. Tamo se govori u tom izvještaju o opcijskim ugovorima, znači terminskim ugovorima gdje su ih predstavnici RH, doduše tad je bila SDP-ova vlada, ali mislim da se situacija nije ni sada promijenila jer te klijentelističke strukture su povezane. Znate što su oni tada radili? Oni su plaćali opcijske ugovore avansom, pazite vi znate da sam ja profesor financija, oni su avansno plaćali opcijske ugovore, a ovlaštenje je bilo samo do 500.000 kuna i znači uz dozvolu ministra financija, a oni su sklapali ugovore na oko 15 milijuna dolara, znači oko 80 milijuna kuna. Pa vidite da je sve ovdje podešeno da se provodi korupcija. Korupcija je onaj otrov koji razara hrvatsko tkivo, tkivo hrvatske država. I vidite kad se pojave na sceni ljudi koju upiru u korupciju i bore se, kao što je recimo na ovim izborima se podigao Mislav Kolakušić sudac, onda se sada iz svih oruđa i oružja udara. A zašto se oni boje Mislava Kolakušića? Pa zato što je čovjek 20 godina radio u sudstvu, ne mogu mu ništa naći. A s druge strane, nisam vidio koliko sam u politici da se netko toliko nekoga boji, dakle da se boje toliko oni koji su urušavali Hrvatsku koliko se boje Kolakušića. A zašto? Pa znaju da će im Kolakušić pokucati sutra na vrata jer on se neće zafrkavati za razliku od ovih drugih, on će im pokucati na vrata gospodo. I zato narednih dana i tjedana umjesto da je najveći problem su koruptivne strukture u Hrvatskoj, to će biti taj čovjek. Svi mediji u vlasništvu ili pod utjecajem sadašnjih garnitura, oni će raditi na tome. Prema tome, pozivam vas da nacionalne manjine i druge napustite ovu koruptivnu vladajuću većinu, raspišimo izvanredne izbore i promijenimo Hrvatsku. Uvaženi zastupniče Lovrinović, uporno se u ovom Saboru nameću sve moguće teme osim ključne teme a to je pitanje legitimiteta vladajuće većine i njenog prava ili mogućnosti ili da tako kažem legitimiteta da donosi odluku o tržištu naftnim derivatima. Smatram da hrvatski narod ima pravo na pošten izborni proces a ne da mi zapravo u Hrvatskoj imamo diktaturu jedne osobe koja zapravo ne uživa podršku niti u vlastitoj stranci a kamoli u biračkom tijelu HDZ-a. Hvala. **Reiner, vidimo što se događa i da je riječ ovdje zaista o samovolji da se zloupotrjebljava pojam demokracije. Vidite sinoć sam bio na jednoj izložbi 25 godina kune, to je trebalo, pošto je Dan Sabora ta proslava je trebala biti proslava u Saboru i trebala se snažna podrška kuni dati a ja sam bio nazočan komemorativnim govorima predsjednika Vlade i guvernera HNB-a koji su pazite izabrali Arheološki muzej za promociju, za skup i poslali su snažnu poruku da kuna treba sutra već biti u Arheološkom muzeju i da treba prihvatiti euro. Zato vas pozivam sve ovdje u Saboru, bez obzira kojoj opciji pripadate, posebno mlade stranke, nacionalne manjine, sve druge da se okupimo i da se raspišu što prije izvanredni izbori jer ovo više ne smijemo trpjeti. Hvala potpredsjedniče. Kolega Lovrinović, kroz Zakon o tržištu nafte i zalihama nafte bi mi trebali regulirati tržište ovog energenta ali nažalost to ne činimo jer nismo u mogućnosti jer je većinski vlasnik MOL, odnosno nema većinski paket ali upravlja s ovim. I sigurno da nije dobro da mi kao država nemamo još uvijek strategiju energetskog razvoja Hrvatske, da se ona tek sad izrađuje. I da mi iz HSS-a predlažemo da svakako razmislimo i da mora biti udio obnovljivih izvora energije i zaliha energije iz obnovljivih izvora, očuvanje okoliš kroz to, kroz biomasu i kroz druge, kroz sunce, gdje imamo priliku stvoriti neovisnost energetsku RH a ne voditi se profitom pa ne štiti građane grada Slavonskog Broda i dozvoliti da JANAF sa velikim udjelom sumpora distribuira sirovu naftu u Bosanski Brod i da ne vršimo pritisak na rafineriju u Bosanskom Brodu da prestanu sa trovanjem građana Slavonskog Broda. Uvaženi kolega Vlaović, ma mi se slažemo u tome da ova Vlada ne odrađuje, ona nema nikakvu strategiju, kakvi nacionalni interesi, ne mogu se više oteti dojmu da je ovaj premijer i ova Vlada kao da je birano u nekoj drugoj državi, razumijete, svaki dan imam veći dojam jači dojam o tome. Ma kada govorite o Mađarima, pa ja sam jučer bio na tom skupu, znači na otvaranju njihovom proširenju veleposlanstva. Pa ja smatram da su Mađari, nisu nama problem Mađari ni Srbi, ni Židovi ni masoni, ni Nijemci, ma naši mangupi su problem, s njima se moramo obračunati. I ne možemo čekati, još je do kraja 2020. godine dugačko, jedan dan je dugačak koliko oni mogu upropastiti, jedan mjesec a kamoli još godina i pol. Pozivam vas sve prije svega ponavljam, predstavnike nacionalnih manjina u Saboru, povucite se, spasite sebi obraz, spasite obraz nacionalnim manjinama i idemo na izvanredne izbore. evo mene zanima, vi ste profesor i ako možete mi reći svoje mišljenje kako te se dešavaju toliki strateški promašaji u našoj zemlji kada je u pitanju energetska neovisnost Hrvatske dakle od predaje INA-e u mađarske ruke, zatvaranje rafinerija, propalog LNG terminala. Tko donosi te planove? Da li bi vaši studenti možda imali bolje planove nego što ima ova Vlada. Zašto, da li vi mislite, odnosno želim čuti vaše mišljenje gdje je problem. Zbog čega ova Vlada donosi takve propale projekte na štetu hrvatskih građana. Šta vi mislite o tome? I dobro je da pozivate kolege da stanu i da idemo na prijevremene izbore. Bilo bi dobro da naglasite i da pozovete malo i kolege koji su zajedno sa vaše liste ušli u Sabor a sada podržavaju vladajuću većinu, nisu ostali kao vi, vi ste nažalost ostali usamljeni u tom opozicijskom djelovanju, ali dajte malo i njih pozovite, kolegu Mišića i ostale vaše prijatelje koji su neki i članovi ove Vlade. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik koja se ni dan danas nije raščistila i oprostila sa onima koji ne provode, koji nisu ajmo tako reći na programu stranke, naša stranka je u roku od mjesec dana to sve raščistila i mi smo u tom principijelni i zato ovako nastupam i govorim što i vama želim a želim da se što prije restrukturirate i da steknete snage i prema tome tu ćemo onda shvatiti mi moći iskrenije i zajedničkije nastupati. Ali kad me pitate o strateškim zašto, kad se govorite pazite o energetskoj neovisnosti Hrvatske, pa to je više, to liči na šalu, razumijete, ne da liči nego je šala. A kada me pitate za moje studente, ne samo moje nego i sve druge studente pa srce me boli kad ih čujem kako jedan broj njih razmišlja o odlasku u inozemstvo. Ljudi se plaše, poziv mlade ljude, mi smo ovdje, mi ćemo se boriti za vas, ali ne možemo bez vas. Moramo se riješiti ove .../Upadica: Hvala lijepo g. Lovrinoviću. Lijepo je čuti zabrinutosti odmah kod nekih stvari. Jedino mi nije jasno zazivanje Kolakušića, ovo zvuči kao da tražite novog partnera nakon što ste prošli MOST, Živi zid, pa sad tražite za novo miješanje karata novog partnera. Znači dvaput ste u Beli izgubili, sad ovog kog je krenula karta mislite da bi mogli dobit sa ovom da ponovo odigrate jednu partiju. Ali, ono što me puno više zanima, da li vam je krivo kad vidite sve ove promašaje što je HDZ napravio u proteklih 2 i pol, 3 godine, da li vam je krivo što ste u biti vi doveli HDZ na vlast Da nije bilo vaše ruke i vaših kolega iz MOST-a tada, vjerojatno HDZ bi i dan danas gledao iz oporbenih klupa sve ovo što se dešava u Hrvatskoj. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Da podsjetim, mi govorimo o tržištu nafte i naftnih derivata. Izvolite kolega Lovrinović. Pitanje je naprosto takvo, potpredsjedniče, da moram odgovoriti. Kolega Maras, vi očito imate kratko pamćenje. Ja sam jedini čovjek kad sam bio u MOST-u koji je glasao protiv ove, te Vlade i odmah je napustio. prema tome, nikoga ja nisam doveo, poslat ću vam popodne video snimku sa te sjednice i da to nisam napravio, ja bih već davno otišao iz politike jer ne bi mogao iz moralnih razloga ostati. Ja nisam bio ničiji, niti stranka Promijenimo Hrvatsku, mi smo uvijek bili dio nekog saveza, programa, a ne pod nečijom… Nas su iskoristili i to gadno, o tome nikada nisam govorio i evo, žao mi je da je MOST ovako prošao, ali, eto uvijek vas stigne ono što ste, što se kaže, što ste skuhali, Prema tome, mi ostajemo čvrsto na svom programu, ne tražimo nikoga, ali zašto? Uvijek ću podržati nekoga tko je dobar, pa tako i g. Kolakušića, sutra ako se pojavi netko dobar .../Upadica: Hvala./... pa ako netko iz vaše stranke nešto dobro napravi, ja ću pohvaliti. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Rasprava je evo, već dobrano odmakla, doduše nije izazvala interes kakav bi bilo primjeren za temu od ovakvog značaja jer ukoliko nema energetske neovisnosti Hrvatske, ukoliko mi od svoje sirovine i energenata ne dobivamo ono što bi trebali dobivati kao država, ukoliko Mađari imaju više koristi nego što to imaju hrvatski građani, onda jasno da bi interes trebao biti, da bi trebao biti puno, puno veći, viši i da bi sa te strane gotovo unisono trebali ovdje raspravljati i puhati svi u ista jedra. Tragedija je, dame i gospodo, što je danas su tema br. 1 u Hrvatskoj, sukob u HDZ-u Stier-Plenković. Stier hoće smijeniti Plenkovića. Plenković hoće raspustiti Stiera, na kraju krajeva, baš nas briga tko će pobijediti u HDZ-u. jedino što je šteta je što se dešava da se problemi u RH ne rješavaju ne rješavaju i da nema mogućnosti da iz toga izađemo na jedan kvalitetan i ispravan način. Nažalost, mi ćemo i dalje biti robovi i taoci tog unutarnjeg sukoba HDZ-a i nema, nedovoljne podrške građana RH toj politici jer te podrške nema, znači građani jednostavno samo čekaju izbore da se pozdravimo sa HDZ-om i njihovim satelitima koji će nas još godinu i pol dana ovdje maltretirati, neće rješavati ništa i na kraju ćemo doći u situaciju da smo izgubili vrijeme, a da su svi problemi ostali isti ili su čak i veći nego što su bili. Pa i pitanje rafinerija i svega onoga što opterećuje Hrvatsku, a pričao sam o tome i u ime kluba. Znači ukoliko se radi o tome da rafinerije u Hrvatskoj propadaju, da premijer Plenković traži i ja bih rekao, vara narod na način da će kupiti INA-u, tu se ništa ne dešava, pitanje je samo dokle to može ići. A može ići do redovnih parlamentarnih izbora jer bez obzira na ove vapaje ovdje i kolege Lovrinovića i ostalih, nema te snage koja će natjerati ove koji ne mogu dobiti niti 1% na izborima da dignu ruku za raspuštanje parlamenta. Zašto? Zbog toga što nema mogućnosti da ponovo sjednu ovdje gdje sada sjede. I dok god imamo tu ekipu koja, koju je kolokvijalno nazvao gradonačelnik Grada Zagreba, žetončići i dok oni budu držali HDZ na vlasti, vjerujte mi, do zadnje stotinke, do zadnje stotinke ustavnog roka za nove izbore oni će to raditi. Paradoksalno je da je u biti sada veća šansa da Stier sruši Plenkovića pa da odemo na izbore, nego da žetončići odazovu se na poziv g. Lovrinovića i ostalih koji logično daju ovdje izjave tipa, ako nemate ni 23% + ovih 3, 4% ostalih malih stranaka koje podržavaju Vladu, ukoliko nemate ni blizu 30% legitimiteta na EU izborima, pa kako ćete uopće voditi državu? Tko vam daje pravo da se predstavljate kao predstavnici hrvatskog naroda kad podršku nemate? Imate podršku kao što i rafinerija u Sisku ima perspektivu, nažalost, za rafineriju u Sisku nažalost, a za to što HDZ nema podršku na sreću. strane, sa te strane ono što bi bilo jedino moguće ispravno kako bi se izvukli iz ovog gliba je da se raspišu izbori pa nek se HDZ-ovci između sebe jedni sa drugima porješavaju, a da Hrvatska konačno počne rješavati probleme koji su se nagomilali i koji su pred nama. A di je kupnja INE, di je kupnja INE dame i gospodo? Evo možda mi netko može reći iz HDZ-a ovdje, 3 su zastupnika ostala. Možda netko od njih, 1 zastupnica i 2 zastupnika, pardon. Znači možda netko od njih zna šta je sa kupnjom INE? Ja ne znam, građani ne znaju, Bulj ne zna, Beljak ne zna, Fred Matić ne zna, ali možda gospoda iz HDZ-a znaju, recite nam. HDZ zna, da, samo se zna šta zna, nažalost, a kupit INU ne zna, znači bilo bi dobro da zna ispunit imovinsku karticu HDZ, al ni to ne zna. Znači kad vidimo kako svaki dan imamo pojedinu aferu vezanu uz imovinske kartice HDZ-ovih ministara. Znači, sa te strane vrlo važno je reći da vlada osakaćena izbornim rezultatom na europskim izborima nema mogućnost voditi Hrvatsku dalje i što prije se ta priča završi bolje će biti za sve. koalicija, bilo koje rješenje je bolje nego ovo gdje Plenković ne može ništa, gdje unutar HDZ-a traže se izbori u HDZ-u kako bi se njega smijenilo. U glavnom gradu RH HDZ ima 13%, 13% zamislite to, znači toliko jakih ljudi gospodin Jandroković, gospodin Reiner, svi oni su iz Zagreba …/Upadica: Kolega Maras, vratimo se na temu koja je Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata./… naftni posao, ni jedna mogućnost da se napravi nešto na području nafte i naftnih derivata ne može, ne može postići uspjeh zbog toga što Vlada nema legitimitet ni snagu da izgura bilo koji, bilo koju stvar, bilo koji posao. I obila se glavu, obila se o glavu Vladi RH i HDZ-u bahatost i obijest gdje su mislili da mogu raditi šta god hoće, na kraju se vidi da ne mogu raditi ništa. Znači, uz sve ove pokupljene zastupnike i one koji ih podržavaju u Hrvatskom saboru, rekao sam do zadnje stotinke, nažalost to će tako biti, ali ono šta građani znaju da se niti jedan jedini problem neće riješiti. I zato evo na kraju, još jednom kažem nevažan je ovaj, mislim važan je zakon, ali nebitno je da li ćemo ga usvojiti ili ga nećemo usvojiti jer toliko problema je pred nama, toliko stvari je koje moramo rješavati da bi se mi bavili odnosima Stier i Plenkovića. Znači, Hrvatska je taoc odnosa unutar HDZ-a, špijunskih afera, odnosa Štir – Plenković, desnica, ne desnica, Šeksova optužba da je crkva radila protiv HDZ-a, zamislite do kuda to ide. Pa šta ćemo sad to, nek snime seriju ljudi, umjesto da nas opterećuju sa tim stvarima. Mi želimo da Hrvatska ima svoju jaku naftnu kompaniju, da Hrvatska ne prodaje derivate iz Mađarske, da Hrvatska zadrži proizvodnju u Sisku i u Rijeci, to je ono što žele građani RH. Nažalost da dobijemo veće naknade od eksploatacije plina i nafte u Podravini i u dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije, to je ono što žele hrvatski građani. Njih uopće nije briga za HDZ, to su pokazali na izborima. Još jednom ću reći ova paradigma koja mi se na nesreću Hrvatske, ali učinila dosta slikovita, da svi oni koji su iselili iz Hrvatske u Irsku samo jedan jedini je glasao za HDZ, zamislite i taj možda radi u ambasadi. Evo to je možda jedan jedini glasač kojeg je HDZ tamo uspio naći. Tako da sa te strane dok ne riješimo probleme u Hrvatskoj normalno je da građani neće dati podršku Vladi HDZ-a i da je ovaj potop koji je doživjela sada samo uvertira za predsjedničke izbore i za parlamentarne koji nam slijede slijedeće godine. Hvala lijepo. Hvala i vama. Dajem vam opomenu jer, sukladno Članku 238. jer ste govorili izvan teme. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Saša Đujić, izvolite. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Koja je točka povrijeđena? 239., znači da povrijeđena je gospodine potpredsjedniče kada dajete upozorenje ne možete nakon što sve prođe, morate odmah reagirati. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja sam vam, to nigdje ne piše prvo, a drugo ja sam vas upozorio,

trebali ste me odmah upozoriti ovo nije korektna opomena. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja sam vas upozorio i dao sam vam opomenu, pa idemo dalje. Poštovani zastupnik Saša Đujić. Hvala lijepo. Kolega Maras vi ste govorili kao premijer Plenković vara hrvatske građane kada je govorio da će kupiti i vratiti INU u hrvatske ruke, nije on jedini u ovoj Vladi koji vara i bilo je ministara koji su govorili da će se ostaviti i prestat bavit politikom ako se ugasi rafinerija u Sisku, pa to se dogodilo, ali se nije dogodio ovaj drugi dio, ali mene veseli što građani u Hrvatskoj sve više i više vide koliko je prevarantske ova Vlada i to su pokazali na ovim izborima. Vi ste spomenuli podršku, podršku HDZ-u u Gradu Zagrebu, nije to samo Grad Zagreb, tu je i Split, tradicionalno Rijeka, tu je Osijek, svi veliki gradovi u Hrvatskoj su vidjeli da je HDZ-ova Vlada prevarantska i uskladili su joj podršku. I da sad ne bi dobio opomenu, ja ću se referirati na temu o kojoj razgovaramo, dakle, veće su šanse pronaći naftu u Hrvatskoj, nego podršku HDZ-ovoj Vladi danas.

Hvala lijepo kolega Đujiću. Vi ste dobro primijetili. Fascinantno je da uz toliko jakih igrača u Gradu Zagrebu poput Mikulića, g. Jandrokovića, g. Reinera i ostalih, HDZ dobije 13%. To, to je nešto što je mene zbilja, a možda čak ni oni nisu krivi, pa nisu oni krivi što g. Plenković vodi lošu politiku pa i vezano za naftne derivate. Da budem konkretan vezano uz ovaj zakon. Što nije kupio INA-u, što je prevario hrvatske građane. Prije 2,5 godine je obećao da će kupiti INA-u. Nema ni a ni be. Evo, sad je 4-ero ih HDZ-a ovdje. Dajte, možda netko zna od njih odgovor. Kada će INA postati hrvatska? Kada ćemo je kupiti? Kada ćemo vratiti INA-u iz mađarskih ruku? To je nešto što nas zanima ovdje i zbog čega je HDZ, .../Upadica: Hvala./... zbog takvih prevara dobio 13%. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika poštovanog zastupnika Vlaovića. Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras. Da, nije kupljena, odnosno vraćena u vlasništvo RH INA, nije odnosno je ugašena proizvodnja u Rafineriji Sisak, ostali su ljudi bez radnih mjesta i pitali su se u raspravi što očekuju građani od ovog zakona, od reguliranja tržišta nafte. Pa prije svega, građani očekuju da im svaki tjedan ne rastu cijene goriva i benzina i dizela. Očekuju da imaju cijene goriva niže nego što je to u okruženju, ali nažalost imamo više pa veliki broj naših sugrađana ide kupovat benzin i naftu i BiH. Nažalost, gospodarstvo i poljoprivreda ne može s takvim visokim troškovima bit konkurentno, a udio u cijeni goriva, država, koji ide u državni proračun je preko 60%. Pa zašto država ne reagira? Zašto ne bi bila litra plavog dizela za poljoprivredne proizvođače kao što je litra mlijeka? Onda bi bila konkurentna poljoprivredna proizvodnja, a ne na ovaj način. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. Puno je ovdje bilo pitanja zašto, a odgovora nema, niti nam ih odgovorni daju. Vrlo jednostavno je, zbog toga što ne bi onda mogli hraniti ovu bulumentu uhljeba koje su pometali po razno raznim ministarstvima, a zadnji je primjer državni inspektorat, gdje smo skupili tisuće ljudi sa strane i još nekoliko stotina novih sada treba zaposliti i zbog toga se plaća tako visoke trošarine i za gorivo i zbog toga nemaju poljoprivrednici manje cijene dizela. Zbog toga što to moramo plaćati svi mi. Moramo plaćati te nepotrebne ljude koje HDZ

i stvarno, to sam duboko proživljavao. Međutim, na kraju sam se sjetio da je upravo vaša stranka prva prodala onaj dio INA-e za 505 milijuna dolara, 505 sa crtom. Tako da nažalost ovo vaše zalaganje je pokvareno time, ja znam, niste vi potpisivali taj ugovor, ali vaša stranka i to je problem sad braniti nacionalne interese. Ali recite ovo kad sam pozivao da nacionalne manjine se povuku, da idemo na izbore, ali ja sam zaboravio da u stvari vaša stranka je postala glavni bazen za popunjavanje HDZ-a, ovih žetončića, Pa recite molim vas, jeste li vi s tim raščistili, kad ćete, da konačno, i mi smo oporbena stranka, da možemo nešto zajedno čvršće raditi jer ovako ispada da Milanovićevci, Bernardićevci, ja više ne znam što se tamo događaja, jeste li .../Upadica: Hvala./... vi s Hvala lijepa. Morate biti precizni kada govorite, što je teško u vašem slučaju jer vi niste precizni ni kada birate političku opciju. Ako krenete od MOST-a, pa završite u Živom zidu, na kraju odigrate solo dionicu i želite mijenjati Hrvatsku, izazivate sada Kolakušića da vas u tome podrži, onda kad niste precizni u političkim usmjerenjima, onda normalno da niste precizni niti u svojim izjavama. Znači, prvo, nije moja stranka prodala jer SDP nikada nije imao u vlasništvu INA-u. Znači nije moguće da je SDP prodao, nego je prodala RH po Zakonu o INA-i i prodala je tada 25% vlasništva i imala je kontrolni paket u svemu. Sada Hrvatska ima 44%, Mađari 46, 47, a Mađari imaju 100%-tno vlasništvo

Možete./... Hvala vam lijepo. .../Upadica: Izvolite./... Evo, kad ne date 5 sekundi, onda neka bude 2 minute. Znači, moramo zatražiti stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a da bi se konzultirali oko daljnje rasprave vezano uz Zakon o naftnim derivatima vezano uz određene stvari koje su evidentne sad svima građanima RH, a to je da nažalost pod Vladom HDZ-a, g. Andreja Plenkovića imamo kontinuirano pad proizvodnje naftnih derivata, manje zaposlenih u našim rafinerijama i na kraju krajeva, rezultat obećanja koje je dao g. Plenković prije 2,5 godine da će kupiti INA-u jednak nuli. Znači sa te strane bitno se konzultirati, bitno je na kraju krajeva shvatiti o čemu se tu radi, zbog čega g. Plenković i HDZ ne mogu riješiti ovaj problem. Ne mogu riješiti problem jer ne mogu riješiti ni unutar sebe način na koji će se dalje odvijati situacija u HDZ-u, da li će Plenković ostati predsjednik HDZ-a ili će ga smijeniti Stier i svi oni koji ih podržavaju pored HDZ-a sve skupa nemaju 5% podrške. Znači mi u ovom trenutku imamo Vladu koja bi trebala rješavati nagomilane probleme u RH, a nema ni 30% podršku hrvatskih birača. I normalno je da se na kraju to sve skupa svede samo na puko glasanje od petka do petka bez rješenja i jednog konkretnog problema kojeg hrvatski građani imaju. Kada bi uspjeli doći do toga da imamo Vladu koja ima legitimitet, odnosno podršku hrvatskih građana koje možda u nekoj 6. opciji bude i g. Lovrinović član, ali mora imati podršku građana, tada bi onda se rješenje rješenja mogla početi nuditi i početi rješavati. Do tada, dok se to ne desi neće biti sreće. Evo, hvala vam lijepo.

Kolegice i kolege, evo stanka je istekla pa ću zamoliti završnu riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista koju će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa potpredsjedniče, uvaženi predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Evo imamo Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata i neću govoriti ovdje kao kolege ni u crnim labudovima ni tko je Milanovićevac, tko je Plenkovićevac, jednostavno ću kazati ono što mislim da je potrebno napraviti i što je naš klub i predložio kao zakon koji je bio ovdje bio, prošao proceduru, nažalost nije ga većina prihvatila a MOST je uputio zakon koji bi trebalo tj. bio je ovdje ali nije prihvaćen, drugačije definirati razina sumpora kako bi se u Slavonskom Bordu građanima poboljšali uvjeti i kvaliteta življenja, nažalost to nije prošlo jer je puno bitnije da ima jer je puno bitnije da ima dobiti JANAF nego da ljudi kvalitetno žive bez bilokakvog kvalitetnog obrazloženja nije se stalo u zaštitu građana u Slavonskom Brodu nego puno bitnija je dobit koju će imat JANAF. Naravno da smo se ovdje kad smo slušali u ime kluba, puno puta je spomenut MOST, MOST u ne znam čijemu kontekstu i to onih koji su se politički profilirali kroz MOST, uopće neću spominjat imena, vidim da sad sazivaju druge svoje misare ali ja mogu sa ponosom kazati da je MOST onaj koji je bio, 12 ljudi koji zbog zaštite INA-e i nacionalnih interesa nije htio preslagivati Vladu a baš osoba koja se poziva na MOST i koja je ušla u Sabor preko MOST-a, žao mi je što nije ovdje, inače bi ga i prozvao jer cijelo vrijeme se poziva na MOST, da nije MOST ne bi bio u Saboru. Drugo kad se preslagivala Vlada, kada je HDZ rušio Vladu tj. kad se mi nismo htjeli presložiti, nas 12 kolega iz kluba MOST-a po prvi put u povijesti, tada je taj preslagivao Vladu sa Jozom Petrovićem i Karamarkom i bio je za preslagivanje Vlada ali žao mi je što taj saborski zastupnik nije ovdje i sad zaziva vidim, evo pozivam ga ako sluša na televiziji, ja ću malo produžiti govor da čuje pa možemo se sučeliti na bilokojemu mediju ali puno bitniji su ovdje zakoni, puno bitnije je šta su nam Mađari preuzeli INA-u, šta su ugasili rafineriju u Sisku bez obzira šta je sadašnji aktualni ministar u predizborno vrijeme govorio da je izdaja, da je nacionalni izdajnik tko ugasi rafineriju, g. Marić, da ugasi rafineriju, da je to izdaja. Tako da mislim i smatram da ova Vlada nije štitila ni nacionalne interese kao ni ovi koji zazivaju nekoga da bi se opet ušli u ovaj Parlament, ne znam njihove razloge zbog čega ih boli MOST i zasiguran sam da oni u svojim rodnim mjestima neće dobiti nikad onoliko glasova koliko sam ih ja dobio i zahvaljujem se svojim sugrađanima a na kraju bi prije svega jer se puno pričalo o kampanji za europske izbore, prije svega bi čestitao onima koji su izabrani u Europski parlament i da očekujem od tih ljudi da se napokon čuje glas hrvatskog čovjeka u Europskom parlamentu a ne samo u predizborno vrijeme kad vidimo da se ti europarlamentarci probude i da tada spominju hrvatske nacionalne interese. Još jednom pozivam vas predstavnika iz Vlade da zaštitite naše građane u Slavonskom Brodu, mi smo dali zakon kojim bi se definiralo smanjenje sumpora u naftnim derivatima i na taj način smo htjeli pomoći, nažalost vi to tada niste prihvatili jer očito je puno bitniji dobit i kapital nego kvaliteta življenja i zaštita napih građana u Slavonskom Brodu. Još jednom stanite i zaštitite naše građane. Hvala lijepo.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

Hvala na